Poštovane kolegice i poštovani kolege, nastavljamo u plenarnom zasjedanju Hrvatskog sabora po utvrđenom dnevnom redu. Sada je na redu : - Konačni prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom brodu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 917;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 Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar znanosti, obrazovanja i sporta profesor Vedran Moranar. Ja ću vrlo kratko, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Mi s ovim zakonom idemo iz nekoliko razloga. Prvi je naravno geostrateška pozicija Slavonskoga Broda i broj visokoobrazovanih u regiji u usporedbi sa ostatkom Hrvatske gdje ima 26% visokoobrazovanih, u ovoj regiji je svega 15%. Tu već postoje određene visokoobrazovane institucije koje bi se mogle integrirati u jedno malo integrirano, naglasak je na integriranom sveučilištu i time ostvariti pretpostavke za razvoj kraja, time privući isto tako jedan velik broj studenata iz Bosne i Hercegovine. Bosanski Brod je preko rijeke. I mi mislimo da bi za Slavonski Brod i za regiju osnivanje jednog takvog sveučilišta bio veliki korak naprijed. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku. Poštovani zastupnik Miroslav Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre iz ovoga vašega objašnjenja vidi se da ni sami niste uvjereni o potrebi formiranja ovoga sveučilišta. Odmah želim reći načelno ja jesam da se formiraju sveučilišta. Neke zemlje imaju pravilo da ako ima 250 tisuća stanovnika da je to već dovoljan razlog. Međutim, kako u ovoj situaciji kada i sami znate da se znanstveni rad financira na kapaljku, kada znate da imate barem 2 tisuće znanstvenih novaka koji čekaju na promociju, odnosno da mogu dobiti radno mjesto, kada znate da je svega par desetaka novih radnih mjesta odobreno? Kako u takvoj situaciji možete ići, pristati na formiranje novoga sveučilišta? Jer to novo sveučilište pretpostavlja ne samo puku integraciju ovih postojećih sveučilišta. Drugim riječima neće se povećati broj zato što se ne nude novi programi nego kapaciteti su isti prema tome dugoročno vjerojatno može se povećati taj broj. Ali dok se ne povećaju financijska sredstva a financija sredstva se računaju uglavnom iz proračuna nema šanse da se ostvare ovi ciljevi koji su s jedne strane opravdani ali .../Govornik se ne razumije./… Prema tome, s druge strane, neracionalno je, neobjašnjivo je osim po logici izborne kampanje da ovo idete po hitnom postupku bez opsežne javne rasprave, bez mišljenja drugih sveučilišta. Prema tome, mislim da bi bilo najuputnije najuputnije da ovo povučete ovaj prijedlog zakona. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani ministar Vedran Mornar. Hvala lijepa. Pa ja bih vrlo kratko, mi idemo u to osnivanje upravo zato što ono neće barem za početak učiniti novi trošak državnome proračunu. Naravno kada bi to BDP-a i proračuna kojemu upravo svjedočimo i to će se dogoditi. Prema tome u ovom trenutku to nije nikakav dodatni trošak. A što se tiče problema koji ste, hvala lijepa dotaknuli, znanstvenih novaka koji ne mogu naći posao, upravo je ova Vlada osigurala da ti znanstveni novaci svi do jednoga zapravo i budu zaposleni na sveučilištima i uskoro i biti će i na institutima i ja mislim da su neki značajni koraci u tom pogledu napravljeni. Hvala lijepa. Da li predstavnici ili predsjednici radnih tijela Hrvatskoga sabora, Odbora za zakonodavstvo, Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu žele iznijeti svoja izvješća? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika HDSSB-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine ministre drago nam je da ste ovdje. Ja mislim da vama nije teško braniti ovaj vaš prijedlog zakona koji ide po hitnom postupku i ne treba puno napora da ga se brani ako uzmemo u obzir sve ono što ću sada navesti. Naime, ne znam zašto se nikada nitko ni iz HDZ-a ni iz SDP-a nije bunio zašto mi u Slavoniji i u Slavonskom Brodu, u Brodsko-posavskoj županiji i svih naših 5 županija kada plaćamo struju PDV elektri u HEP-u, dakle koji ima sjedište u Zagrebu i to zapravo ide, dakle ne ide ništa u otok PDV-a u Slavoniju itd.. Jedino onako kako rasporedi taj porez Vlada. Slavonci, Baranjci, Podravci, Srijemci uredno izvršavaju svoje obveze, uglavnom koliko mogu. Dakle s obzirom da je prosječna plaća u Slavoniji u odnosu na Republiku Hrvatsku za 1000 kuna manja. Ali što joj se vraća to vidimo. Vidite svi skupa i sami. 35% BDP Europske unije, toliko je Slavonija dakle razvijena u odnosu na Europsku a nemamo ništa protiv Zagreba jer to je naš glavni grad, to je centar i središte Hrvatske države i svih Hrvata, ima 125% prosječnog BDP-a Kako vas duša ne boli već jedanput sve Vlade koje su do sada radile za tom Slavonijom? U Slavonskom Brodu nakon saznanja za ovu odluku dakle Vlade Republike Hrvatske da će ovaj zakon ići po hitnom postupku, dakle Prijedlog zakona o osnivanju sveučilišta u Slavonskom Brodu također su nastala jedna ovako dvojbena razmišljanja. Oni koji su prije, pa čak i mediji se zalagali za osnivanje sveučilišta u Slavonskom Brodu sad odjedanput najvjerojatnije stranački ostrašćeni su protiv toga, iako cilj grada Slavonskog Broda i Županije brodsko-posavske, a to je i zacrtano u dokumentima Županije brodsko-posavske je osnivanje sveučilišta u Slavonskom Brodu. Kada smo prije neki mjesec ovdje raspravljali o osnivanju sveučilišta Sjever, a to je bilo ovdje, u Koprivnici, gradu dva puta manjem po broju stanovnika od Slavonskog Broda i koji zahvaća dva puta manje stanovnika u svom okruženju jer imamo gore i Varaždin i ostale visokoškolske ustanove, onda nije bilo ovakvih ja bih ja bih rekao pomalo stranačkih prepucavanja. Dakle Sveučilište Sjever u Koprivnici, a za Sveučilište u Slavonskom Brodu imamo raznorazne komentare. I ono što je zapravo kažu cilj, ja sam evo drugi mandat u Saboru, kad sam ušao u Hrvatski sabor onda su mi rekli Brođani doktore potrudi se da se ostvare dvije stvari, jedno je podvožnjak u tzv. Osječkoj ulici na državnoj cesti 423 kojom prođe dnevno, dakle tom cestom 20 000 vozila, a ima brklju ili rampu, a drugi je cilj u Brodsko-posavskoj županiji u gradu Slavonskom Brodu dakle imati i dobiti sveučilište. To su dva osnovna cilja za Slavonski Brod i ja sam s tim ušao u Hrvatski sabor. Stotinu puta, zna i gospodine predsjednik ovdje Leko, kada je bilo govora o mreži sveučilišta sam napominjao i kada je bilo riječi i o Koprivnici, dakle a kad će doći na red i taj naš Slavonski Brod, kad će u mrežu …. Ovdje govorimo o novcu, netko tko osporava pravo, kako će se financirati, pa koliko ima studija to, koliko će to bit studija preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih, a sjetite se svi vi koji znate dobro povijest, kako je nastalo Sveučilište u Zagrebu, koliko je ono imalo studija kada je nastalo. Universitas studiorum zagrebiensis kako se tada na latinskom jeziku nazivalo, koliko je imalo, tri studija kaže Mlakar i nastalo je sveučilište. Pa sveučilište, sve iz nečega, svaki put počinje prvi korakom, tako i Sveučilište u Slavonskom Brodu će poći nekamo prvim korakom. Zašto ovdje stvarati tenzije oko toga, samo zato što je taj zakon predložen u zaista krajnjem, krajnjem roku u predizborno vrijeme. Pa neka je predložen kad god hoće. Moglo je i prvi dan nekog novog mandata neka Vlada također to predložiti, ja ću biti za i uvijek ću biti za. I kako sam htio na početku reći, na onoj izreci vidjeti Rim pa umrijeti tako i ja kažem. Bio u sljedećem mandatu zastupnik ili ne bio, hvala ti Bože da je napokon i taj cilj mnogih Brođana i želja mnogih Brođana ostvarena. Ja nemam naravno ništa protiv toga. Govoriti o financijskim problemima, a ovdje piše, objašnjeno je da 2 milijuna i 200 tisuća kuna je predviđeno u 2015. pa dvije i u '16. da postoji u proračunu takve stavke, i govoriti protiv toga može kako god tko hoće sa svoje pozicije, sa svojih stranački ostrašćenih pozicija i razmišljanja itd. Može se ovdje govoriti o predizbornom dakle jednom daru Danajaca koji evo darove nose i Slavoniji, ali ono sve što je dobro za slavonskog čovjeka, za slavonskog studenta i učenika ja ću prihvatiti, bez obzira na bilo kakve stranačke aluzije i klub HDSSB-a će biti za to naravno. Kada govorimo o samom ovom ajde relativno kratkom materijalu, sjećam se profesora Majdandžića i njegovog … dakle sveučilišni profesori i predaju na Strojarskom fakultetu i njihovih razgovora sa mnom prije 7-8 godina kada su oni to potencirali i kada nikako se Slavonski Brod nije mogao probiti. U županijskoj skupštini Brodsko-posavskoj gdje je HDZ na vlasti bila je rasprava o elaboratu Sveučilišta Slavonski Brod gdje je skupština Brodsko-posavska, skupštini bilo predloženo 50 000 kuna za elaborat. Tada je klub HDSSB-a u županijskoj skupštini predložio dodatnih 200 000 kuna kako bismo prisilili vladajuću većinu s našim rukama da se izglasa proračun. Odobrili su nam 100 000 kuna. Prema tome, čudno je da ovdje čujem iz krugova HDZ-a dakle na državnoj razini u Saboru, na najvišem predstavničkom tijelu, rekao bih protivne glasove, Brodsko-posavske županije u kojoj HDZ ima većinu su za to sveučilište. Pa dajte se dogovorite vi u HDZ-u, vi dolje u Slavonskom Brodu i vi ovdje u Hrvatskom saboru. Jeste li vi za sveučilište ili niste? Ja jesam. I novci su za elaborat osigurani upravo u županijskoj skupštini, dakle odlukom županijske skupštine i amandmanom HDSSB-a. Kada govorimo o toj jezgri iz koje nastaje nekakvo sveučilište, pa znate li kako nastaje uopće bolnica, kako iz doma zdravlja priječi u bolnicu? Koji je način, ja sam medicinar pa ću vam samo jedan analogni primjer izreći. To je tako da da nastaje bolnica tako da mora imati 4 osnovna odjela, a to su kirurgija, interna, pedijatrija i ginekologija s rodilištem. Tek tada bilo koji dom zdravlja može zatražiti od ministarstva da se dobije status bolnice. Nadogradnja je psihijatrija, neurologija, dermatologija, fizikalna medicina, okulistika, otorina itd. Tako i ovdje istom analogijom. Imamo jezgro, mi imamo i priličan broj da kažem znanstvenika i ljudi koji imaju znanstvene titule u Slavonskom Brodu i već postoje i ovi preddiplomski studiji i veleučilište iz te jezgre koja postoji, a nadogradnjom kako piše i ovdje osnivanjem i novih diplomskih studija u Slavonskom Brodu to će sveučilište zaživjeti. Govorim o jednoj Govorim o jednoj analogiji u medicini, odnosno u zdravstvu i u školstvu, odnosno visokom školstvu. O tome kakvi mogu biti financijski rezultati toga sveučilišta vi nemate ja bih rekao neću reći pojma, ali ne možete ni zamisliti koliko to sveučilište može privući studenata iz Bosanske Posavine koji bi u Slavonskom Brodu studirali i plaćali taj studij. Koliko to sveučilište može biti puno rentabilnije nego mnoga druga sveučilišta. Ovdje navodite bliže županije, odnosno koje graniče sa Brodsko-posavskom. Dakle, Sisačko-moslavačka znamo da je oduvijek Novska bila Slavonija i gravitirala Slavoniji, a pripada Sisačko-moslavačkoj županiji. Sela oko Novske i pardon Jasenovac pripadaju zapravo Slavoniji. Slavonija je od Lipovljana, a ne od Okučana. Dalje, u Osječko-baranjskoj županiji imate Strizivojnu koja je dva puta, općina Strizivojna dalje Osijeku nego Slavonskom Brodu. Novi Perkovci, Piškorevci, Đakovo u Osječko-baranjskoj županiji, blizini Požeško-slavonske županije gdje svaka točka ima 30 km do Slavonskog Broda da ne govorimo. O Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje je Babina Greda prije Drugog svjetskog rata pripadala Brodu, je administrativnom podjelom otišla u Vukovarsko-srijemsku zbog nekih razloga neću sad govoriti o tome. To mi nije cilj ovdje političariti. Babinoj Gredi, Štitaru, Gradištu, Županji koja je od Osijeka dalje nego od Slavonskog Broda. Županja je dalje Osijeku, ima 100 km, Brod ima 50, 60. Prema tome, kada se obrazlaže potreba za tako jedno široko područje i mogućnosti studiranja i iz druge države, da kažem iz inozemstva onda je to potpuno jasno da to sveučilište može i zaživjeti, može se roditi i može dobro raditi u neka buduća vremena. Sa ovom jezgrom koja je ovdje izložena da vam ne govorim, dakle šta već sad postoji u Slavonskom Brodu preddiplomski studij bilinogojstva, pa onda menadžment, pa preddiplomski studij proizvodnog strojarstva, pa onda izvanredni sveučilišni, preddiplomski studij ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij i preddiplomski sveučilišni studij strojarstva. U slavonsko-brodskoj bolnici postoji 15 doktora znanosti od 1100 zaposlenih, a o broju magistra da i ne govorim, magistara znanosti. Dakle, postoji mogućnost i u ovom smjeru, dakle medicinskom, sad da ne govorimo koji bi tu išli studiji, da se razvije u Slavonskom Brodu. Dakle, ima i mogućnosti, ima i potencijala u Slavonskom Brodu. Slavonski Brod je drugi grad po veličini u Slavoniji. On sad trenutno ima 60, 65000 stanovnika, šesti grad po veličini u Republici Hrvatskoj. A opet kada gledate s druge strane studiji su kada govorimo o velikoj mreži studija, sveučilišnih studija u Hrvatskoj pa gledajte i gospodin Mornar, ministar zna i vi svi skupa znate da postoji sveučilište u Puli, da postoji sveučilište u Rijeci koji su daleko koliko? 50 km, ne znam koliko. Da postoji sveučilište u Zadru, jedno od najeminentnijih moram reći sveučilišta u Hrvatskoj, da postoji sveučilište u Splitu i da postoji sveučilište u Dubrovniku. Pa sad vi malo gledajte taj raspored tko je kamo od politike vukao, kako su vučeni potezi i jesu li to poneki povučeni i političkim putem, pa ako je i Slavonski Brod istim takvim putem povučen pa neka ga, nemojte nas nemojte nas onemogućavati i nemojte nam bar tu ja bih rekao i radost koju osjećam prilikom zastupanja evo i ovog govora u Hrvatskom saboru nemojte Ja znam da će biti replika, ali rado ću odgovoriti na svaku repliku. Klub HDSSB-a će biti srcem i dušom da kažem za ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa i vama poštovani kolega. Imamo replike. To je točno. Poštovani zastupnik

Tako da najvjerojatnije jedan dio onoga što ste vi htjeli reći, a nisam baš uspio razumjeti to tim više što je najmanje vremena posvećeno pitanju sveučilišta. Po svemu sudeći je pitanje osnivanja sveučilišta pitanje lokalnog prestiža i posve je razumljivo da vi kao regionalna stranka inzistirate u nacionalnom parlamentu na partikularnim interesima. Na nama ostalima je da sagledamo nacionalni interes. Ako postoji realna potreba za osnivanjem Sveučilišta u Slavonskom Brodu to se radi na sasvim drugačiji način. Ovaj dokument ili prijedlog ovog zakona je elementarno defektan. On nema elaborata, on je protivan strategiji koju je usvojio ovaj Sabor, Strategiji znanosti, visokog obrazovanja i tehnologije. On je protivan mreži visokih učilišta koje je predložilo Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje a koje je usvojio ovaj Sabor. Mi možemo htjeti korigirati te odluke Sabora, ali to moramo raditi na ozbiljan način. A osim toga prijedlog zakona ima vrlo ozbiljne pravne deficite, o čemu ću ja govoriti, što se sve dalo onemogućiti ili zapravo ne učiniti u nekakvoj normalnoj proceduri. I konačno, postoji još jedno vrlo ozbiljno pitanje. Hoćemo li se mi držati dokumenata koje smo mi donijeli sa punom sviješću i odgovornošću? **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. dakle to proceduralno otezanje i natezanje o kojemu vi govorite može još trajati 100 godina po vama i po vašoj odlučnosti da se nešto napravi u ovoj državi. Ta administrativna učmalost, ta rekao bih inertnost koja ovdje postoji, neodlučnost koja postoji inače ne samo u ovom visokom školstvu itd. je potpuno evidentna. Ja bih čestitao i gospodinu ministru što je ovaj zakon predložio u Hrvatskom saboru, a on je, Hrvatski sabor dakle i svi članovi Hrvatskog sabora zastupnici će odlučiti o tome. Sada govoriti kada je zakon na stolu da nije Nacionalno vijeće donijelo, pa to Hrvatsku državu zapravo i stoji napretka. Jedno tijelo će odlučiti pa drugo tijelo pa treće tijelo pa županijska skupština pa grad Brod pa ne znam ni ja što. To je strašno! Zato mi investicija nemamo, govorim o gospodarskim investicijama. Pa tako onda ruku hendikepiranih i po pitanju ovoga zakona. Pa procedura bi trajala, i kad bi to Nacionalno vijeće za visoko školstvo donijelo odluku da odobrava ovo? Nikada, budite iskreni pa priznajte, nikada. Zato kažem hvala gospodinu ministru što je ovaj zakon stavio na dnevni ću vam priliku da ovu političku kampanju još produžite dvije minute odgovorom na moju repliku. Naime, iskoristili ste govoriti u ime kluba i potpuno je razumljivo kao Brođaninu da ćete apsolutno podržati donošenje ovog zakona. Ono zbog čega repliciram je činjenica da ste u svom govoru prozivali i moju stranku HDZ govoreći o djelovanju Županijske skupštine Brodsko-posavske županije i tome kako su glasovali članovi HDZ-a u toj skupštini. Pa nam poručujete da se dogovorimo. E ja vama poručujem nas ima 200 tisuća članova i ne mislimo svi isto. Možda je princip istog mišljenja zastupljen u vašoj stranci, kod nas se može dogoditi da o istoj stvari mislimo različito. I nismo da tako kažem pozicionirani da svi moramo braniti ista stajališta. A naša diskusija ide u tom cilju da bez obzira na predizborno vrijeme i činjenicu da se nešto donosi donosi ad hoc u dva dana nije dobra namjera osnivanja Sveučilišta u Slavonskome Brodu nego je predizborni štos vladajuće koalicije. Kako je i prijedlog zakona predmet koji je donijela vladajuća koalicija onda govorite više njima, a manje nama. Jer mi možemo iznijeti svoje mišljenje s kojim se vi ne morate složiti ali je predmet zakon koji mi nismo predlagali. To što naša županijska skupština ne znači da moraju misliti svi saborski zastupnici, dapače, vjerujem da ćete čuti da ima nas koji mislimo drugačije ali s tim se morate jednostavno saživjeti. Kod nas vrijedi takav princip. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Što ste vi gospodine Mlakar zapravo htjeli reći, meni nije jasno. Vi ste sve uzmutili od početka do kraja u vašoj replici. Dakle, vi stojite na tezi vašeg predsjednika koji je rekao da ste vi kamioni a mi bicikli. To je ona stara teza koju ponavlja. Ali pokazat će se da je malo i drugačije, bit će tu i cabriolet coupea koji će se pokazati da smo brži od kamiona i hitriji i bolji O tome što sam ja govorio pa naravno da sam rekao da smo i za vrijeme vaše, dakle HDZ-ove vlade, koja je bila dvojna, dakle Sanader i Kosor, predlagao, molio ovdje sa saborske govornice uvrštenje u mrežu naravno legalnim putem preko Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje da se Slavonski Brod uvrsti u mrežu sveučilišta. Evo 25 godina od slobodne, samostalne, neovisne Hrvatske države nikome to nije uspjelo, nitko nije to ozbiljno izgleda ni promatrao ni razmatrao. Ja ne znam kako ostali saborski zastupnici niti mi pada na pamet ali iz rasprava i replike koju je gospodin Tuđman dao gospodinu Mornaru pa evo i iz istupa na Odboru za visoko školstvo koje sam pročitao u medijima jel' sam vidio, dakle ako predstavnici HDZ-a ako vi mislite da su oni vjerodostojni oni za koje znamo i za koje sam čuo da su istupali onda mi se čini da ste u neku ruku, evo ja ako smijem ocijenit možda kod vas isto ima nekih rogova u vreći, ali bit će mi drago ako podržite ovaj zakonski prijedlog. Bez obzira što je izborna kampanja potrošite to zbog Slavonije. U Vukovaru ste imali potpisivanje ovog sporazuma i rekli ste Slavonija na prvom mjestu. Pa dajte sad se pokažite u petak kad bude glasovanje. Nek bude vam Slavonija na prvom mjestu, daj Bože. Poštovani zastupnik Miroslav Tuđman ima repliku. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Gubišić, vjerojatno niste čuli početak moje replike postoje države koje na svakih 250 tisuća stanovnika formiraju sveučilišta. Vaš argument da i Slavonski Brod treba imati sveučilište stoji s obzirom da praktički u Hrvatskoj na svakih 200 kilometara imamo jedno sveučilište. Međutim, ovdje se radi o jednoj drugoj argumentaciji i jednoj drugoj logici a da to sveučilište treba po znanstvenim kriterijima biti postavljeno na zdravim temeljima, a to naprosto sada nemate te pretpostavke. Prema tome trebalo je krenuti drugim načinom da se za znanost i obrazovanje izdvaja iz društvenog proračuna puno više sredstava, da to sveučilište može početi normalno funkcionirati. Pogledate što se događa zadnjih par godina. Naša sveučilišta od Zagrebačkog sve više padaju na listi ovih rangiranja sveučilišta i u Europi i u svijetu. Pa zar želite da stvorimo još jedno sveučilište koje će biti u odnosu na ova sveučilišta, jer ne može biti u startu bolja od njih biti među lošijima. Prema tome, ovdje se radi o kvaliteti sveučilišta, o tome što ono treba pružati, što treba dati. Treba par koraka misliti unaprijed a ja nemam ništa protiv da Slavonski Brod, odnosno Slavonija ima još jedno sveučilište, nego da to sveučilište bude kvalitetno i da može živjeti na zdravim osnovama. Hvala vam gospodine zastupniče Tuđman na obrazloženju. Možda i nisam čuo vaš prvi dio replike. Ali zanimljivo je kako se briga o kvaliteti dakle na sveučilištima pojavljuje upravo u ovoj raspravi. Dakle, ako je briga o kvaliteti predavanja i svega onoga, aktivnosti na sveučilištu se pojavila u raspravi baš sad, a koliko smo rasprava dosada imali o sveučilištima koja postoje? tako da kažem zadrto, tako žestoko nismo progovarali o kvaliteti. Mislim da vi jeste, evo upravo ste mi oteli riječ, vi jest, ali velika većina u Hrvatskom saboru o tome šuti. I na kraju krajeva vi znate kako je nastajalo Sveučilište Josipo Juraj Strrosmayer u Osijeku, profesor, moj profesor Vaso Nikolić koji je s anatomije dolazio u Osijek iz Zagreba i bio jedno vrijeme putujući profesor, a kasnije postao i šef katedre u Osijeku pa sad se evo Osijek jedno ajde rekao bih pa čak i po kvaliteti jedno dobro, poglavito MEFOS, Medicinski fakultetu u Osijeku. Imam Sveučilište u Mostaru Imam Sveučilište u Mostaru na koje također lete zrakoplovom profesori iz Zagreba i vi osobno. A u Slavonski Brod nećete morati letjeti zrakoplovom, moći ćete moći ćete doći busom za 70 kuna ili pak nekim drugim sredstvo, željeznicom za 4 sata doduše pošto je Slavonija, u Slavoniji učinjen željeznicocid, bilo bi dobro da za sat i pol kako se prije dolazilo može doći. Ja vam želim da dođete u Slavonski Brod kao eminentni stručnjak i da imamo i takav studij u kojem ćete i vi dobit svoje mjesto i mogućnost i predavanja i ocjenjivanja naših studenata i svih onih koji budu upisali u Slavonskom Brodu, a procjena je prema ovom prema ovom zakonu da bi moglo biti i 5 tisuća studenata u budućnosti u Slavonskom Brodu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Goran Marić replika. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Grubišić, na jedan indirektan način ste prozvali sve one koji misle drukčije. I mene ste spomenuli da sam bio protiv na Odboru za znanost i visoko obrazovanje. Nisam ja protiv Sveučilišta u Slavonskom Brodu, ali protiv sam procedure i invalidnih zakona. Ovdje se ne poštuje procedura i ovaj zakon je hendikepiran jer ima puno nedostataka, nije usklađen sa drugim zakonima, čini mi se ni sa Ustavom. Nedostaju kriteriji osnivanja sveučilišta, nedostaju joj potreba sveučilišta u Hrvatskoj, nedostaje elaborat o potrebi sveučilišta. Zato sam tako reagirao i kad je u pitanju Sveučilište Sjever tako reagiram i kad je u pitanju Sveučilište u Slavonskom Brodu. Ali naravno kad bi sada da netko tko živi u Krapini kako bi rekao da je protiv osnivanja Sveučilišta u Krapini, netko tko živi u Velikoj Gorici naravno da bi rekao pa ja jedva čekam da imamo sveučilište, sve sve sam za to ako postoji strategija. Ovo je vrlo važna odluka i ona se mora uklapati u strategiju. Po ovakvom donošenju zakona, po ovakvoj proceduri ne uklapa se u Strategiju visokog obrazovanja, ali ako postoji potreba, ako postoji elaborat opravdanosti onda sam za. Ovdje kaže zakon članak 14. "U roku 90 dana od stupanja na snagu ovog zakona Senat Sveučilišta u Osijeku će donijeti odluku, Sveučilište Josip donijet će odluku kako može zakon propisivati autonomne odluke." pa to vi znate da ne može propisivati. A što ako senat ne donese odluku? Prije ovog stupanja na snagu odnosno prije prijedloga morala je biti prethodna suglasnost svih ovih institucija. Ja o tome govorim o nepoštivanju procedure. I zato ne mogu podržati ovako ishitrenu odluku bez ikakvog elaborata.

kojega ste iznijeli na odboru, gdje sam kažem u medijima, s obzirom da sam bio bolestan i još uvijek, pročitao da ste bili protiv. Tada se nije glasalo o, dakle glasalo se o Prijedlogu zakona o osnivanju sveučilišta. Vi ste zbog proceduralnih pogrešaka, ja sam i gospodinu Flegi rekao kakvim se to radi, zbog procedure mi bi još jedno 100 godina trebali čekati, bilo koje sveučilište, a kamoli u Slavonskom Brodu. Dakle procedura o kojoj vi govorite Senat u Osijeku, pa onda nacionalno vijeće, pa drž ne daj, pa uvrštavanje u strategiju. Pa mi imamo Strategiju industrijskog razvoja u RH jel tako, jel tako, ministar gospodarstva je za pet minuta o toj strategiji ovdje govorio i nakon pet minuta otišao iz sabornice. Pa kako je strategija donešena i ima 700 strana Strategija industrijskog razvoja tako se i provodi. Kako je za pet minuta referirao tako je zapravo našoj industriji danas u RH. Ja mislim daće ova odluka puno bolje proći nego industrija u Hrvatskoj i strategija koju je kreirao sadašnji ministar gospodarstva i potpredsjednik Vlade gospodin Vrdoljak. Elaborat o kojem vi govorite, 2011.do 2013.županija Brodsko-posavska je donijela odluku i trebala učiniti elaborat, platiti ga itd., rekao sam da je klub HDSSB-a u županijskoj skupštini osigurao, a svojim amandmanom da bi ubrzao postupak i izradu elaborata 100 tisuća kuna. županija je u kojoj je HDZ većina to je jasno i koja ima većinu u županijskoj skupštini izglasala je još 50 tisuća

Poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Govorimo u ime kluba HDZ-a kao što ste čuli, a da bi stvar bila ili lošija ili bolja i ja sam kao i kolega Boro Grubišić iz Slavonskog Broda. Želio bih vas podsjetiti što je to Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u povijesti od visokoškolskih ustanova imala. Možda mnogi i znaju taj podatak. Tradicija i povijest visokog obrazovanja u Slavonskom Brodu datira iz 60-ih godina prošlog stoljeća. Tamo je egzistirala, radila uspješno radila Viša komercijalna škola, Pedagoška akademija, Studij prometa i Visoka škola strojarstva koja je prerasla '75.godine u Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu koji danas uspješno radi i obrazuje diplomirane inženjere strojarstva, magistre i doktore znanosti koji ima na europskoj razini, a ne samo na hrvatskoj jedan veliki ugled. Danas uz Strojarski fakultet koji sam rekao u Slavonskom Brodu radi Studiji fakulteta za odgojno-obrazovne znanosti, to je Učiteljski fakultet, smjera razredna nastava povijest smjer, razredna nastava engleski kako koje godine i smjer predškolski odgoj. Moram naglasiti ovdje da imamo i studentski centar što nije rečeno, novi studentski centar, novi studentski dom sa 142 ležaja, sa dva apartmana za putujuće profesore sa pripadajućim restoranom, kuhinjom i svim onim što je potrebno i pratećim objektima. 28.9.2006. kolegice i kolege tadašnje vodstvo županije i grada, ali i u maksimalnoj suradnji sa Sveučilištem Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, rektoricom Kralik, njenim prorektorima i suradnicima pristupamo osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu i biramo one studije koji se ne provode na Sveučilištu u Osijeku niti na Veleučilištu u Požegi i dakako prof.dr.Barković, možda ga neki iz akademske zajednice poznaju, radi na elaboratu i radi na Studiju menadžmenta koji je dobio pozitivnu recenziju od nacionalnog vijeća i 28.9. Veleučilište u Slavonskom Brodu počinje sa svojim radom sa tri programska stručna, moram naglasiti stručna studija, a to je Menadžment, to je Proizvodno strojarstvo i to je bilinogojstvo iz razloga toga jel tog Studija bilinogojstva na Sveučilišno poljoprivrednom fakultetu u Osijeku nije bilo. Kad se tiče ova dva studija i ova tri to je pet imali smo u pripremi i dopusnice za elektrotehniku, građevinu i program za više medicinske sestre. To je po meni jer sam bio dio tima, bio preduvjet da bi za pet do osam godina Slavonski Brod postao sveučilišni grad uz ove dopusnice za ova tri studija. Znači to bi bilo ukupno osam, eventualno devet studija. I tada smo i u proračunu Brodsko-posavske županije i u proračunu grada krenuli sa pripremom za ono što bi se trebalo dogoditi i što se treba dogoditi sada ovih dana, eventualno u petak na glasovanju, a to je plaćali smo doškolovanje, obrazovanje kadrova za magistre i doktore znanosti koji će biti potencijalni predavači na Strojarskom fakultetu, Učiteljskom fakultetu i ovdje na veleučilištu koji bi u perspektivi trebalo postati sveučilište. Kolegice i kolege, ja izuzetno uvažavam stav kolege Flege, kolege Kregara, kolege Tuđmana jer su to ljudi koji imaju velikog iskustva rada na fakultetima u akademskoj zajednici, ali mi u Brodsko Posavskoj županiji govorimo u ime kluba ali moram ovo reći mi u Brdsko Posavskoj županiji jer dolazim iz Slavonskog Broda smo sebi stavili taj i grad i županije stavili taj cilj pred sebe i ne želimo ništa lomiti preko koljena. Ja znam da u ovom prijedlogu ima i manjkavosti, da ja nisam vidio elaborat opravdanosti, nisam vidio taj dokumenat ali sam informiran da taj dokumenat postoji. Nadalje, ovo sve što će se raditi i studiji koji će se provoditi na budućem sveučilištu želio sam vidjeti i nešto novo, nešto novo da se ponudi, neki novi studij, studij koji se ne izvodi na susjednom sveučilištu Josip Juraj Strossmayera u Osijeku tako da se ne bi duplirali. I točno je da ove tri županije i bosanska žitelj Bosanske Posavine, Bosne i Hercegovine će popuniti i ovdje se obrazovati u ova ponuđena zanimanja. Još jednu primjedbu koju bih istakao, moralo je doći, po prirodi stvari je moralo doći do više sastanaka i dogovora između ministarstva, senata Osječkog sveučilišta na čelu sa rektorom Turkaljem, odbora za osnivanje i dekana Strojarskog fakulteta i Učiteljskog fakulteta. Jer te dvije sastavnice osječkog fakulteta odlaze u buduće sveučilište u Slavonskom Brodu. Tu se morao napraviti dogovor a ne drage kolegice i kolege da se zadužuje senat da retroaktivno donosi neku, donosi rok 30 dana da donese odluku o izlasku Strojarskog fakulteta svoje članice i Učiteljskog. I još jedna primjedba koju sam zamijetio Učiteljski fakultet je, u Slavonskom Brodu je dislocirani studij Osječkog fakulteta. Ta ustanova se u međuvremenu mora osamostaliti i mora, rekao bih na tržištu ponuditi nešto novo i ne samo studije razredne nastave i povijesti, razredne nastave i engleskog jezika, mora ponuditi nešto novo jer već na zavodima za zapošljavanje i u Osijeku i u Đakovu i u Slavonskom Brodu i šire razredne nastave ima previše. Ali dozvolite da se to napravi u hodu i da se to za novu akademsku godinu sve dogovori. Još nešto što me zabrinjava. Normalno, nastava, vježbe i sve ostalo što pripada izvoditi će se u postojećim objektima i sredstva koja su u Ministarstvu znanosti na stavci predviđena za sveučilište i u Osijeku će normalno ići sada na, ako donesemo takvu prekosutra odluku, a ja se nadam da da. da. No mislim da bi u novom proračunu Republike Hrvatske trebalo planirati i sredstva za, kada tada će doći do proširenja a mi smo to u svoje programe stavili, osigurano je zemljište za izgradnju dodatnih kapaciteta, mi smo to nazvali kampusa u Slavonskom brodu u naselju Andrija Hebrang. I još bih nešto htio poručiti u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice i osobno. Ovdje stoji u materijalima da će ministar nadležan za, imenovati rektora

taj rektor neka bude iz znanosti, taj rektor će imati puno, puno posla, taj rektor mora surađivati sa svima u, poglavito u izradi dokumentacije i svega ostaloga što ima jedno, što treba imati jedno sveučilište. Ja bih rekao i na kraju da to nije projekt niti mog HDZ-a a niti SDP-a koji ga je danas ovdje predložio, da je to projekt svih nas u Brodsko-posavskoj županiji, projekt i okolnih mjesta Brodsko-posavske županije svih onih koji će egzistirati, koji će gravitirati tom našem sveučilištu. I nisam na početku rekao da demantiram sve i kolegu Grubišića, klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati osnivanje sveučilišta u Slavonskom Brodu. Pa ako tako bude u petak a biti će, novo sveučilište želim vam dug život i uspješan rad. I još nešto dragi prijatelji, ne bih želio da ispadne od mene nešto nerealno ali idemo biti malo realni, ajde reći ću realni, nije gruba riječ. Pula ima svoje sveučilište, vraćamo se iz Pule, prolazimo kroz Učku, evo nas u Riječkom sveučilištu. Idemo malo južnije evo nas i u Zadru, još južnije u Splitu i idemo skroz na jug Hrvatske, Dubrovnik. Je li brojite koliko je to? Zagreb, glavni grad je najjače, najveće sveučilište u Hrvatskoj. Osijek, naše matično sveučilište,

Hvala lijepo. Kolega Đurđević lijepo …/Govornik se ne razumije./… na kraju ste i rekli da će klub HDZ-a podržati i ovaj prijedlog pa mi je to drago čuti, zaista mi je to drago čuti. Kada ste govorili o tome da će i dobar dio studenata biti iz Bosanske Posavine, s obzirom na to da BiH ne na dosta trnovitom i dalekom putu pristupanja Europskoj uniji, a i ne sam BiH nego i neke druge države iz okoline, ja sam uvjeren da će oni koji žele dobiti diplomu sveučilišta u Europskoj uniji, a Hrvatska je već članica hvala Bogu,

svojom jednakom udaljenošću 200 km od Zagreba, 200 od Sarajeva i 200 od Beograda, privući brojne studente iz dakle susjednih država. Dobro, jezik je malo različit itd., ali da će moći studirati u Slavonskom Brodu. Ono što ja se ne bih bojao, netko je izrazio bojazan za odluku Senata Sveučilišta u Osijeku pa ja bih onda tim članovima Senata poručio neka se sjete kako je osječko sveučilište Josip Juraj Strossmayer u odnosu na zagrebačko sveučilište čiji su jedno vrijeme da ne kažem ovako uprošćeno bili filijala se odijelili i postali sveučilište u Osijeku. Neka iste te principe, ista ta načela primijene kada se odvaja Sveučilište u Slavonskom Brodu od Sveučilišta u Osijeku. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Poštovani kolega Grubišić, možda nije dobro da mi kao Brođani pa i prijatelji, tako mogu reći sad, jedni drugima repliciramo, odgovaramo na replike ali eto. Želim vam kolega reći da danas to nisam izrekao za govornicom, da danas u Banja Luci iz Brodsko-posavske županije studira 47 studenata na raznoraznim fakultetima. 47 i to sve plate. A Osijek kao matično još uvijek naše sveučilište treba imati maksimalnu suradnju sa susjednim sveučilištima, ne samo jer oni nama profesori, predavači trebaju za za one kadrove što brodsko-posavski kadrovi ne mogu pokriti nego dakako da se tu treba ostvarivati i novi projekti zajedno sa rektorima, prorektorima, dekanima i Senatom Osječkog sveučilišta, maksimalna suradnja senata i vodstva ovog novog našeg sveučilišta. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Gvozden Srećko Flego, replika. **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Kolega Đurđević, hvala vam što ste potpuno otvoreno i pošteno nabrojali nedostatke ovog zakonskog prijedloga i zapravo ste na svojevrsnom balansu dvoumljenja da li da ili ne. Iz onih premisa koje ste iznijeli meni se čini da konkluzija da bi za sve nas bilo puno bolje i zdravije da se obave one predradnje koje ste vi sada nabrojali kao deficitarne i da se onda priđe donošenju konačne odluke. I kolega Marić i ostali mi nismo principijelno i apriori protiv Sveučilišta u Slavonskom Brodu, ali smo protiv donošenja odluke za koje nema argumenata, dakle nema elaborata ili mi ga barem nismo vidjeli i protiv odluke koja je protivna procedurama koje smo si sami propisali. O tome se radi, a nije takova hitnja da cijela stvar ne bi mogla biti donesena ili odlučena za 3-4 mjeseca. I konačno postoji još jedan element, meni se čini da je jako loše za sve, i za politiku i za društvo i za akademsku zajednicu ako politički interesi siluju osjetljive akademske poslove, a to je u ovom slučaju tako. kad smo osnovali Veleučilište u Slavonskom Brodu rekao sam sa ova tri stručna studija tada smo sebi zadali za zadaću rok, rekao sam, 5 do 8, 10 godina da stvaramo kadrovske, prostorne i svake druge uvjete da bi u tom razdoblju godina, dvije iza toga, tri, Slavonski Brod ušao u mrežu hrvatskih sveučilišta i paralelno raditi na kadrovskoj popunjenosti, ono što treba sveučilištu. Tu smo odriješili rekao sam kesu i grad i županija, tu nismo žalili sredstva i da bi spremni dočekali ovo što se sada predlaže, no međutim iz raznoraznih razloga to se nije dogodilo. Ali moj najkraći odgovor bi bio sada i vama i ostalim kolegama i oni koji gledaju i slušaju sjednicu sjednicu Hrvatskog sabora, više čekanja nema. Određeni stvari se moraju rješavati u hodu, više vremena nema. Ako se to sada kolegice i kolege ne dogodi ja mislim da se u budućnosti dogoditi neće da Slavonski Brod ima sveučilište. Hvala puno. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega Đurđević. Poštovani zastupnik Goran Marić, replika. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Đurđević, nabrajali ste sve redom sveučilišta i onda ste rekli zar onda ne zaslužuje i Slavonski Brod. Ako bismo slijedili taj slijed, zaslužuje. Po kriteriju možda čak i prije nego neki drugi, ali osnivanje sveučilišta u Hrvatskoj je odavno ispustilo kriterije, nema kriterija uopće. Pitanje je koji je sljedeći zahtjev, koji grad je sljedeći. Ima i većih ako ćemo po broju stanovnika, ima i većih gradova od Slavonskog Broda, a ako ćemo po udaljenosti ima i većih udaljenosti. Moramo voditi brigu o usklađenosti sa strategijom, ali ne kao što u ovom zakonu piše usklađeni je Zakon sa strategijom upravljanja ljudskim potencijalima Brodsko-posavske županije. Važnije bi bilo da piše da je usklađen sa Strategijom visokog obrazovanja Republike Hrvatske i onda svakako tako treba podržati. Ovdje nema ni jesu li osigurana sredstva. Samo piše u ovom prijedlogu zakona koliko su osigurana, ali koliko je potrebno sredstava to izostaje. Je li ta osigurana sredstva odgovaraju potrebnim sredstvima, to nema nigdje. Što ako nema sredstava dovoljno? A zamislite nema 4% za učitelje više, a vi ste iz te profesije. Kako je moguće da za najvažniju profesiju koja nam djecu odgajaju državni proračun nema 4% više? Kad ne bi uspio to osigurati razmišljao bih o nekim drugim alternativama. A mislim da je to vrlo važno, a ovo je važno da se uskladi, da poštujemo proceduru, a bojim se da je ostavljen manevar i bojim se, zato sam suzdržan da će se prevariti građani Slavonskog Broda i ovo što je ostavljeno u roku od 90 dana da se neće ispoštivati. A evo dočekat ćemo i to, pa ćemo vidjeti, toga se bojim. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub Socijaldemokratske partije Hrvatske u Hrvatskom saboru i kolega Damir Tomić. Hvala predsjedniče, poštovani ministre. Pripala mi je možda i ova lijepa i ugodna čast na kraju mandata govoriti u ime kluba o osnivanju ovog drugog slavonskog sveučilišta. Pridružujem se kolegama iz Slavonije, evo Boro je otišao, kolega Đurđević je tu. Dolazim iz grada koji je na pola puta između sadašnjeg središta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer Osijeka i budućeg jednog središta u Brodu. Imao sam tu čast biti i zaposlenik ovog Sveučilišta u Osijeku, a i raditi na dislociranim studijima u Brodu i Vukovaru, Učiteljskog bivšeg fakulteta. Ispravio bih tu kolegu Đurđevića, samo to više nije fakultet učiteljski. To je sada Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Želio bih naglasiti sljedeće da je u ovom mandatu, u mandatu ove Vlade izdvajanje za znanost povećano sa 0,75% na 0,86% BDP-a. Isto tako, poboljšan je studentski standard, osigurano je besplatno studiranje za sve uspješne i redovite studente, a znanstveni su novaci od gorućeg problema postali razvojni adut hrvatskog sveučilišta. Isto tako vidim i ovaj prijedlog zakona samo kao nastavak rada ove Vlade u korist znanosti. Treba naglasiti, podsjetiti još jednom iako su kolege to rekle da se ovim zakonom osniva Sveučilište u Brodu kao javna ustanova i da nastaje spajanjem Veleučilišta u Brodu, Strojarskog fakulteta u Brodu, Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera, dislociranih studija u Bordu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i studentskog centra u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Samim spajanjem prethodno navedenih ustanova stvaraju se pretpostavke sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji propisuje da je Sveučilište ustanova koje osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena i/ili umjetnička područja u većem broju polja, te interdisciplinarne studije kao i autonomni integrirani proces neposredno ili putem svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela koje osniva sukladno zakonu. Sveučilišta i njegova visoka učilišta mogu sukladno zakonu provoditi stručne studije. Gledano kroz mrežu sveučilišta u Republici Hrvatskoj vidljiv je povoljan geostrateški položaj zbog kojeg bi Sveučilište u Brodu osim privlačenja studenata iz Brodsko-posavske i susjednih županija u Republici Hrvatskoj imalo i potencijal privlačenja studenata iz susjedne Bosne i Hercegovine o čemu su kolege nešto govorili. Prije svega se to odnosi na Sveučilište u Banja Luci. Naime, zbog nedostatka ponude studijskih programa veliki broj učenika Brodsko-posavske županije i susjednih županija nakon završene srednje škole nastavlja studiranje izvan svoje županije što potencijalno smanjuje broj ljudi koji završe visoko obrazovanje, jer veliki broj studenata nije u mogućnosti studirati u drugim sredinama kojima ne gravitiraju. Podsjetit ću da to posebno vrijedi za Slavoniju koja je najsiromašniji kraj Hrvatske. Osnivanjem Sveučilišta u Slavonskom Brodu stvorila bi se platforma za pokretanje novih sveučilišnih programa, te bi se omogućila prilagodba studijskih programa potrebama studiranja regionalnog stanovništva. Na taj način stvorile bi se pretpostavke za zadržavanje i povećanje broja studenata u Slavonskom Brodu i njihov trajni ostanak koji je preduvjet za pokretanje regionalnog gospodarstva. Buduće sastavnice imaju obrazovno-istraživački potencijal, ali i doprinose gospodarsko-društvenim potrebama lokalne zajednice i regije gdje bi ujedinjena akademska zajednica trebala imati važnu ulogu u razvoju Brodsko-posavske županije i grada Slavonskog Broda i regije. Vizija sveučilišta u Slavonskom Brodu je osigurati svojim studentima raspoloživost primjerenih, tržištu orijentiranih studijskih programa i usmjerenja, te poticati sveobuhvatnost razvoja studenata kroz programe podrške i razvoja socijalnih vještina, te kroz poticanje sudjelovanja na znanstveno-istraživačkim projektima i projektima s industrijom i u međunarodnoj suradnji. Svojim nastavnicima i zaposlenicima Sveučilište će težiti osigurati potrebne infrastrukturne uvjete i postaviti primjerene standarde kvalitete rada i razvoja u akademskom i znanstveno-istraživačkom radu, te istovremeno doprinositi njihovoj međunarodnoj mobilnosti i prepoznatljivosti svojih stručnjaka. Sveučilište će težiti u svim segmentima svoje aktivnosti čvrstoj suradnji sa i na korist lokalne gospodarske zajednice, te kroz aktivnosti svojih studenata, nastavnika istraživača doprinositi socijalnoj uključivosti i dobrobiti lokalne zajednice. Kontinuirano će doprinositi kroz svoju organizaciju aktivnost ugledu i važnosti sveučilišta, odnosno njegovoj lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj prepoznatljivosti, atraktivnosti kao i vlastitoj dugoročnoj održivosti i stabilnosti poslovanja. Za kraj, istaknut ću još samo dvije činjenice koje su ovdje već u jednoj mjeri i istaknute. Slavonski Brod je industrijsko, kulturno, upravno, sudsko i financijsko središte Brodsko-posavske županije i po veličini i značaju drugi grad u Slavoniji. Šesti je po veličini u Republici Hrvatskoj nakon Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Zadra. Slavonija je regija s gotovo milijuna stanovnika. Ukoliko promotrimo raspored postojećih sveučilišta u Republici Hrvatskoj, lako ćemo uočiti nepravdu prema Slavoniji. Prijedlogom ovog zakona ispravljamo tu nepravdu. Isto tako smatram da je važno podsjetiti da je Slavonski Brod zadesila teška sudbina za vrijeme Domovinskog rata kada je pretrpio strahovita razaranja iz susjedne BiH. Slavonski Brod je bio vrlo važan srpskom agresoru zbog svog geopolitičkog položaja. Po nekim stručnjacima Brod je drugi najteže stradali grad nakon Vukovara u Domovinskom ratu. U prosjeku je dnevno samo u Brodu kao posljedica velikosrpske agresije ginulo 5 ljudi. U napadima je ubijeno ukupno 29 djece. Od svibnja '92. do '95. ranjeno je 969 djece, od toga 90 je ostalo invalida. Dužni smo i kroz ovaj zakon nešto vratiti djeci Broda i toj regiji u cjelini. Klub SDP-a će podržati ovaj zakon. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Tomić rekli ste da je ova Vlada podigla sa 0,75 na 0,80 i nešto izdavanja za znanost, da je riješila pitanje znanstvenih novaka. Međutim, podsjetiti ću na početku mandata ove Vlade postavio sam pitanje što će biti sa 2,5 tisuće znanstvenih novaka i onda je rečeno da je to vođena kriva politika i da oni ugrožavaju financijski sustav RH. Otada pa do danas stavljena je zabrana promocije odnosno prihvaćanja znanstvenih novaka nego se iz godine u godinu prolongira e pa bit će riješeno. Znanstvena produktivnost kad gledamo samo kvantitativne pokazatelje produkcija znanstvena iz godine u godinu opada. Ja bih isto volio ovo što ste i vi rekli i podržavam tu tezu da znanost treba podupirati razvoj Brodske županije, odnosno cijele Slavonije. Međutim, ovaj Sabor je nevin od svake znanstvene potpore kod donošenja bilo kojih znanstvenih odluka. Prema tome, dajte da malo počnemo razgovarati realno o znanosti, o ulozi znanosti, o financiranju znanosti jer ovo što se financira mi smo na dnu Europe i nema osnove da se može uopće dalje razvijati bez znanstvenih potpora. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Tomić. **Tomić, Damir (SDP)** Prije svega mogu se složiti s vama da o znanosti možemo još puno razgovarati i da moramo puno razgovarati i puno toga mijenjati. Ali isto tako moram vas podsjetiti da je učinjena reforma financiranja znanstvene djelatnosti kroz višegodišnje programske ugovore i Hrvatsku zakladu za znanost, da su formirani prvi nacionalni znanstveni centri za izvrsnost i uspješno povlačenje sredstava iz EU fondova. I isto tako ne možemo osporiti činjenicu da je ipak izdvajanje raslo sa 0,75 na 0,86%. Isto tako podsjetiti ću vas da je Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom omogućila da se znanstveno novački ugovori zadrže u sustavu te da se kroz javni natječaj mladi znanstvenici zaposle. Procjenjuje se da će to zapošljavanje donijeti 1200 do 1600 različitih pozicija od asistenata, poslijedoktoranata do docenata. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Josip Kregar, replika. Jer vi mislite da smo mi glupi kao što je Pupovac meni rekao da smo polu-retardirani. Vi ste na toj liniji. Digli ste sa 0,85 na 0,86, mačku o rep, ali je BDP pao kroz ove 4 godine. Znači, smanjena je plaća u apsolutnom smislu. Da je pao 20% koliko bi onda bilo smanjenje plaća? Ma koga vi obmanjujete? O čemu vi govorite? Ali nije to glavna tema što ste vi rekli da treba ispraviti nepravdu. Nema u Slavonskom Brodu nepravde jer tamo sveučilište ne postoji. Ja sam da se osnuje, odmah. Znate što je nepravda, da se razumijemo? Znate što je nepravda? Što ovdje sjedi ministar Mornar, sramota me sinoć bilo slušati njegovo izlaganje na televiziji. Hrvatski učitelji, to je najveća nepravda, najveća sramota i on nastupa, gospodin ministar sinoć onako na televiziji. Sram vas bilo! U petak učitelji ne trebaju dignuti štrajk nego trebaju na ustanak. Nijedna se Vlada nije proslavila na tome, ali nijedna nije ponizila učitelje kao što partija sad ponižava. Kao pijanci razbacujete 10 milijardi, 5 milijardi i 200 milijuna na sve strane. A učitelju sve to košta 200 milijuna kuna. To je vama kao čačkalica iza zuba koliko ste razbacali ovih dana. I to ne shvaćate. Mi ovdje, sramota je što mi raspravljamo o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu, to može mjesec dana pričekati, ali o ovoj temi koja je uz izbjeglice tema br. 1 učitelji poniženi jer nemaju vlasti u razredu, nemaju mehanizama da se obrane od progona, od mobbinga i još ih ponižavamo kažemo im da su glupi, da će im dati neka sljedeća Vlada.

Hvala predsjedniče. Nažalost, na ovo ne mogu imati komentar. Hvala. Hvala i vama. Nastavljamo raspravu pojedinačnu u trajanju od 10 minuta. Poštovani zastupnik Josip Kregar, izvolite kolega. Zahvaljujem se gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Ovdje se nastoji nametnuti jedan način rasprave koji ne odgovara predmetu o kojem raspravljamo. Ovdje se sve postavlja kao pitanje ljubavi prema nekom kraju, želje da se isprave nepravde, navode se brojevi žrtava, navodi se što se sve htjelo ali se nije napravilo a to ne vodi raspravi o temi, a tema je sveučilište. Sveučilište nije prazan pojam, nije rezultat naših želja. Ona je zajednica i institucija koja zahtjeva određene vrlo čvrste kriterije i pravila. Da bismo se od toga odmakli mislim da bi bilo potrebno napraviti jedan mali intelektualni eksperiment. Riječi Slavonski Brod zamijenite riječju Karlovac, Krapina, Trogir, Metković idemo onda raspravljati o sveučilištima u tim gradovima. Ovdje je sasvim s opravdanjem ukazano na to da smo dosada radili greške, ali to je rasprava koja prelazi okvire ovog trenutka. Rečeno je kolega Šima da nikad nego sad nije pravi trenutak da se donese takav zakon. Zašto dva dana prije eventualnog raspuštanja Sabora u ubrzanom postupku bez prave provedene rasprave, bez uvida u elaborat, čak i oni koji zagovaraju kažu elaborat nismo ni vidjeli. Zbog toga moje je mišljenje da je prijedlog ne pripremljen, nepodoban za usvajanje pa čak i za raspravu. To ću ilustrirati sa nekoliko točaka koje dolaze u prvi plan. Prvo, sveučilišta nastaju tamo gdje ne postoji samo volja, već postoji kadrovska osnova, tradicija, želja za znanošću. Nije dovoljno poslati ljude na magisterije u Hrvatskoj. Da bi sveučilište nastalo treba takav kadar koji može držati razinu sveučilišta, a ne razinu zapravo posjeta sveučilištu. Kao jedan od argumenata kaže se mi imamo dva apartmana za gostujuće nastavnike, čekajte malo pa to znači da to nije sveučilište onda nego hotel. Nemojte misliti da pretjerujem jer za formiranje sveučilišta trebaju kadrovi, trebaju programi, trebaju ljudi koji su iznad razine početnika u toj profesiji. To nije lako postići, ali europski kriteriji to govore. Mi suprotno čak na osnovanim sveučilištima bismo trebali težiti dizanju kvalitete, ali ova inflacija izražena i brojem ali i općom kvalitetom zapravo nam je smetnja u tome. Za mene je najjači argument jest izostanak ovog, ove inicijative u strategiji razvoja visokog obrazovanja RH. Pa zašto Pa zašto mi donosimo jednu takvu odluku ako nemamo stratešku podlogu za nju, mislim kao da u ratu jedna četa ili mala jedinca ide u napad bez obzira na to što je strategija ili plan nešto sasvim drukčiji. Strategija je ovdje donošena vrlo dugo, stotine ljudi su na njoj surađivale i radile. Vlada ju je predložila, mi smo je usvojili, rasprave su bile, pokazale su dosta složenosti iz tog problema, međutim nije se spominjalo osnivanje novih sveučilišta kao strateški cilj. Mi imamo ovdje još jedna problem koji se ovdje ignorira, a to je poštivanje postupka. Postupci su u ovom slučaju predviđeni zakonom, a kažete pa nećemo sada oklijevati kao što smo oklijevali godinama, ali ni liječnici ne liječe tako da najprije amputiraju nogu a onda pošalju pacijenta na pretrage. I ne možemo donositi odluku prije nego što smo utvrdili kakve će biti posljedice te odluke. Koristi se argument da će nam dolaziti studenti iz drugih susjednih zemalja, po što? Po diplome, ne po znanje. Kao što su neki naši ljudi koji su čak i sjedili u ovim klupama po diplome odlazili u susjedu Bosnu i Hercegovinu, sad ćemo mi otvoriti takvu mogućnost za njihove ljude koji će platiti, platit će diplomu ali neće pomoći razvoju hrvatskog znanja ili sveučilišta. Kaže se nama troškova, oprostite ja ne mogu to vjerovati. Da nema troškova osnivanja sveučilišta pa to je prazna fraza. Tu su troškovi enormni, oni uključuju poslati 50 ljudi na stručno usavršavanje van zemlje npr., oni uključuju privlačenje kvalitetnog kadra, oni uključuju infrastrukturu koju neće financirati RH nego EU nadajmo se. Ali sa ovakvim početkom i idejom da ne možemo čekati nego moramo odmah, mi nećemo dobiti ta sredstva. Na koncu, ovako postavljeno, ovako postavljen problem u kojem dominira rasprava o našim osjećajima prema Slavonskom Brodu nije dobar. Ja se Slavonskog Broda sjećam kao mjesta, tamo sam držao neka predavanja i tribine, u kojem postoji intelektualna znatiželja, u kojem postoji i jedna određeni sloj ljudi koji su zainteresirani za razne društvene stvari i pitanja, ali to ne znači da oduševljen time tamo želim ili zalažem se da treba nastati sveučilište. Slažem se sa onima koji su otvarajući ove pitanje postavili pitanje naših eventualnih grešaka u prošlosti ali to se rješava i na druge načine. Regionalizacija Hrvatske značila bi da su regije u Hrvatskoj nadležne i financirati i osnivati sveučilišta, ali to onda neće svima biti po volji jer će mogućnosti određivati naše ambicije. Ne mogu prihvatiti ovaj prijedlog zakona jer krši elemente, procedure kod donošenja odluke o osnivanju sveučilišta pri čemu nije nimalo sporedno da li je Senat Sveučilišta u Osijeku već donio neke odluke, ako nije o izdvajanju fakulteta ako nije ja ne znam kako mi možemo utjecati ili ulaziti u autonomiju tog sveučilišta i izdvajati njihove sastavnice iz Osječkog sveučilišta. Hvala. Hvala i vama poštovani kolega Kregar. Imamo tri replike. Prva replika i poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Kregar pozorno sam slušao vaše izlaganje i vaš govor i u jednom trenutku ste rekli da Sveučilište u Slavonskom Brodu nije rezultat naših želja. Čijih naših želja? To ćete mi objasniti u odgovoru na repliku. A naše želje što se tiče Brodsko-posavske županije pa i okolnih županija i stanovnika su odavno poznata, definirane, čak i u dokumentima Brodsko-posavske županije, grada Slavonskog Broda koji su se potrudili da već mnoge elemente koje sveučilište temeljem osnivanja i veleučilišta omogući i napravi. Drugo, sjetite se porođajnih muka drugih sveučilišta u Hrvatskoj kojih ima, evo da spomenem ovih pet morskih kako ih zovem, skraćeno morskih, sjetite se porođajnih muka osnivanja Sveučilišta u Puli i šta se sve tada govorilo i šta se zborilo i divanilo. Nadalje, rekli ste da kada liječnici amputiraju nogu onda ne traže poslije pretrage, ali vidite ponekad kaže jedna poslovica jednog američkog profesora kirurgije koji kaže, "Odrezati ponekad znači izliječiti2, dakle nije baš tako kao što vi tvrdite. I nadalje, kada govorite o postupcima i procedurama, elementima procedure, pa ajde vi recite koliko bi još desetljeća u Hrvatskoj trebalo proteći da bi se ovakav zakon ili odluka o tome donijela, počevši od strategije, počevši od Senata osječkog, nacionalnog vijeća i niz drugih procedura koje traju. Pa sve su vlade imale vremena u ovih 25 godina valjda da o tome razmisle i da tu proceduru provedu, vlade pa i sveučilišta ako govorite o autonomiji sveučilišta. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Josip Kregar. Zahvaljujem se kolega Grubišić što ste pažljivo slušali, zbog toga mi je malo nerazumljivo da niste razumjeli kada sam govorio o čijoj volji se ovdje radi. Što se mene tiče, ja sam tu srcem ili voljom neutralan pa kažem zamijenite Slavonski Brod riječju Karlovac, Metković ili bilo što, bilo koji drugi grad, čak ni slične veličine ni veći kod Slavonskog Broda da ne ulazimo u te usporedbe, ali tu je sasvim jasno da nije dovoljna volja da bi se nešto stvorilo. Potrebni su u ovom slučaju kadrovski i organizacijski preduvjeti za to, znanstvena težina onih koji nose i stvaraju sveučilište. Tu se ja slažem sa vama u ovom drugom pogledu, a to je racionalizacija postojeće mreže i preispitivanje da li ona odgovarajuća za državu kao što je RH. A što se tiče onoga u što se slabo razumijem u medicinu, ja sam siguran samo u jedno, odrezati zdravu nogu nije dobro. **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Hvala gospodine predsjedniče. Ovo je bila prva diskusija sa argumentima i sa činjenicama koje trebaju ajde recimo odrediti naše opredjeljenje da li ćemo glasati za to sveučilište ili ne. Prethodne diskusije bile su patriotske, lokal patriotske sa željama, voljom, srcem, geostrateškim položajem, žrtvama u ratu što sve veze nema sa temom, nikakve veze nema sa temom. U točki 109.našeg dnevnog reda dakle predzadnjoj točki imamo, a to stoji već jedno godinu, dvije, Mreže javnih zdravstvenih organizacija u RH, predlagatelj Nacionalno vijeće za znanost. U mreži i u Strategiji razvoja znanosti pa onda i visokog obrazovanja kao nadogradnje znanosti nismo razgovarali jer za to nemamo ni volje ni želje ni interesa. Ovaj tsunami zadnji je počeo sa Sveučilištem Sjever. Ja sam se dosta eksponirao protiv toga i ispao da mrzim Varaždin, sada će valjda ispasti da mrzim Slavoniju. Ma nije istina ljudi, ali osnivanje sveučilišta nije predmet volje i želje ponekog političara i saborskog zastupnika. Zna se kak se to radi za bola miloga i zna se koji uvjeti moraju biti ispunjeni, a uvjeti ne mogu biti da postoje tri stručna studija, tri, četiri preddiplomska, dva diplomska i jedan poslijediplomski na koje profesori dolaze u ove apartmane, pa tako se to ne radi. Zašto postupamo tako da našu volju namećemo stvarnoj stvarnoj situaciji? To se u nekom drugom vremenu radilo. Ja sam mislio da smo to preskočili. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Josip Kregar.

za znanost. Pa to je tijelo koje smo osnovali za ovakva pitanja u njega imenovali one ljude koji jamče svojim znanstvenim integritetom da neće biti pristrani, da neće olako donositi odluke, da će imati nacionalni interes prije svih drugih. Zbog toga razina ne može biti zaobilaženje jednog takvog tijela. Mi moramo imati njihovo mišljenje ako ćemo davati ono što se zove informirani pristanak, glasovati u skladu sa punim znanjem o konsekvencama našeg glasa. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Ante Babić ima repliku. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Kregar, možda i jeste kada govorite o Zagrebačkom sveučilištu zaboravljate govoriti i o onom Katoličkom sveučilištu u Zagrebu pa zbog korektnosti bi trebalo i njih danas spominjati ovdje. formiranju sveučilišta u Slavonskom Brodu rekli ste da se paušalno donose odluke, da se to donosi bez elaborata, bez analiza, bez procjene troška i po hitnom postupku i u pravu ste. u velikoj većini zakona koje smo donosili u Hrvatskom saboru, mi smo zapravo eksperimentirali i to smo eksperimentirali na vlastitom narodu. Je li i ovo jedan od takvih eksperimenata dva dana prije raspuštanja Sabora ne znam. I ne vjerujem da je bez uloge onih koji o tome trebaju najviše reći, to je akademske zajednice trebalo po hitnom postupku donositi i ovakav zakon. I ono što možda ste zaboravili reći a niste trebali u ovom trenutku znajući za problem učitelja a učitelji su zapravo preduvjet, jedna društvena skupina koja odgaja mlade ljude, preduvjet za studente, za asistente, za znanstvene novake i da u ovom trenutku kada se ova Vlada hvali za primarnim suficitom od 800 milijuna kuna se nije moglo naći 400 milijuna kuna, sigurno nije dobro a time se zapravo i zaboravlja ona jednakost pred zakonom odnosno jedno od načela Ustava Republike Hrvatske o kojem ste i kao znanstvenik i kao profesor trebali trebali dići svoj glas i reći koju riječ. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Josip Kregar. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Zahvaljujem se gospodinu Babiću. Najprije ću izraziti svoju solidarnost i reći da ću učestvovati u štrajku jer mislim da je opravdan, možda i potreban jer skreće pozornost javnosti za stvari koje u drugim vremenima, ne predizbornim vremenima nisu imali puno razumijevanje vlasti, odnosno Vlade. Međutim ne možemo taj argument primijeniti na ovo pitanje koje imamo u raspravi. Isto tako sasvim nesvjesno nisam spominjao Katoličko sveučilište, možda i misleći da bi to skrenulo pozornost sa pravog pitanja. Pravo pitanje je na koje trebamo misliti je pitanje studenata koji studiraju. Oni sve više postaju studentska masa koja dobije studije jer nema šta drugo. To postaje pitanje društvene kontrole a ne pitanje znanosti. I možda mi imamo krivo i gospodin Tuđman i Mlakar i ja kada postavljamo pitanje znanstvene izvrsnosti, standarda koji treba zadovoljiti. Jer ono o čemu se ovdje radi nije to pitanje. Ovdje se ne radi o osnivanju sveučilišta, ovdje se radi o osnivanju škola u koje će doći nezaposleni ljudi. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu pojedinačnu zastupnika u trajanju od 10 minuta. Na redu je poštovani zastupnik Gvozden SreĆko Flego. **Flego, Gvozden kada sam ulazio u drugi mandat Sabora i kada smo na početku zasjedanja polagali svojevrsnu zakletvu ili obvezu da ćemo čuvati zakonitost i ustavnost ja sam to shvatio ozbiljno. Kada mi netko kaže da je nešto protuustavno ja se pomalo ukočim i smrznem i vrlo mi je nelagodno u duši sve dok ne razriješim problem pa ili priznam da sam pogriješio ili onoga tko mi je donio poruku …/Govornik Ja problem sa sveučilištem u Slavonskom Brodu vidim kao problem protuzakonitog prijedloga i protuustavnoga prijedloga i onda imam supstancijalnih pitanja i primjedbi. ovim zakonom se predlaže da Sveučilište u Slavonskom Brodu nastaje objedinjavanjem veleučilišta, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti koje u sastavu sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku i Strojarskog fakulteta koji je u sastavu Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. Da bi se te dvije sastavnice iz dvojile u sveučilišta u Osijek Zakon o znanstvenoj istraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju u članku 54. stavak 5. kaže sljedeće: "Odluke o statusnoj promjeni sastavnica u okviru sveučilišta ili izlasku pojedinih sastavnica i sveučilišta donosi senat dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova.". Zakon u članku 14., odnosno prijedlog zakona predviđa da senat donese u roku od 3 mjeseca tu odluku. Zašto senat nije donio preliminarno mišljenje? Zašto se sa tim preliminarnim mišljenjem ne čeka dok senat, dakle mislim da je to pitanje na koje sam do sada ostao bez odgovora. Ustav Republike Hrvatske, članak 68 glasi: "Jamči se autonomija sveučilišta.". Sveučilište samostalno odlučuje o svom ustrojstvu i djelovanju u skladu sa zakonom. Šta je zakon propisao maloprije sam vam pročitao. Ali ako donesemo ovaj prijedlog zakona silovati ćemo autonomiju sveučilišta i narušiti ćemo ustavne odredbe. Stoga je potrebno pričekati da senat Osječkog sveučilišta donese odgovarajuću odluku ili pozitivnu ili negativnu i tek tada pristupiti ovome čemu smo danas pristupili. To su moje vrlo ozbiljne pravne, ustavnopravne i zakonite rezerve. Kolegice i kolege, hoćemo li donositi kondicionalne zakone? Zakon stupa na snagu ako senat sveučilišta donese odluku. Što ako senat sveučilišta ne donese odluku, što ako Senat Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer kaže nećemo parcijalizirati naše sveučilište, nećemo ga rastakati i nećemo donijeti tu odluku. I sad dolazimo na supstancijalne probleme. Svako sveučilište, ja nešto znam o tome, koje je osnivano, svako javno sveučilište pa i privatno koja su osnivana prilikom osnivanja su imale debele elaborate u svom djelovanju. Sveučilište je prvenstveno ono što su sveučilišni kadrovi, što su sveučilišni profesori, ostalo je sve sekundarno. Na onome što bi trebalo postati sveučilište u Slavonskom Brodu na dvije ključne institucije, pa dijelom i na veleučilištu predaju profesori Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. To vam je nedavno rekao i kolega Tomić. Što ukoliko senat sveučilišta ne donese odluku pa se sveučilište svejedno osnuje, a senat sveučilišta ili fakultetska vijeća odluče, vi nastavnici koji predajete u Slavonskom Brodu nećete više predavati u Slavonskom Brodu. Imamo li mi neko rješenje na taj elaborat koji nismo ni vidjeli, za koji ne znamo da li postoji, ne znamo kako izgleda. Drugo, supstancijalno, govorite o tome da će se sveučilište u Slavonskom Brodu znatno međunarodno razvijati odnosno da će privući studentice i studente iz BiH. Pa to i sada radi, to i sada radi i sasvim je vjerojatno da će pogotovo prvih godina studentice i studenti studentice i studenti iz BiH, iz ne znam kojih ostalih zemalja, radije studirati na poznatom i etabliranom Sveučilištu Josip Juraj Strossmayer i imati njihovu diplomu nego na novoosnovanom sveučilištu. I konačno, ja sam već govorio u nekim replikama, prijedlog o čemu je sad i kolega Kregar malo ranije govorio, prijedlog osnivanja sveučilišta u Slavonskom Brodu suprotan nedavno, dakle prije 10-ak mjeseci donesenoj Strategiji odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, suprotan je preporuci da se racionalizira mreža visokih ustanova i da se one specijaliziraju. Suprotan je mreži visokoškolskih ustanova koje je predložilo Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje. I konačno, formalno ali supstancijalno, nijedan elaborat sveučilišta nije došao u raspravu bez mišljenja Nacionalnog vijeća što propisuje i Zakon o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Kolega Grubišić, sve su to stvari koje se daju riješiti u jedan mjesec dana, sve, a najmanje je oportuno da vi meni prigovarate da sam neodlučan u rješavanju problema, a i moralno dubiozno. Na kraju, kolegice i kolege, jasno vam je da ja neću glasati za taj zakon, ne zato što sam protiv sveučilišta nego zato što sam protiv svih onih proceduralnih razloga. Za Boga miloga šta je demokracija nego procedura koja funkcionira po određenim principima. Šta ćemo ukoliko gazimo proceduru? Šta ćemo ukoliko se nećemo pridržavati onih normi i zakona koje smo sami propisali, kamo smo došli? I na koncu jedna, ne mogu se oduprijeti svom nagonu da ne izrečem na kraju jednu moralno političku pouku. Sutra je moj zadnji dan saborskog mandata, nakon toga ja odlazim u zasluženu mirovinu da naravno uživam plodove minuloga rada i vrlo vjerojatno ću u ovoj državi živjeti kraće od mnogih od vas. Zato pazite šta radite od države, na svakom koraku, u svakoj odluci, prilikom svakog zakona, da bi vama i vašoj djeci bilo bolje. Budete li kršili propise koje ste sami donijeli, budete li neprincipijelno odustajali od onoga za što ste se odlučili, probajte razmisliti kamo će vas to dovesti i probajte razmisliti o svojoj političkoj odgovornosti i osobnoj savjesti. Hvala lijepa Gvozden Srećku Flegi. Imamo prijavljeno pet replika. Prva replika, poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Flego, vi se jako brinete za naravno provođenje zakonskih i ustavnih odredbi u ovoj državi i očito imate saznanja kako ste i sami izrekli, da ovaj zakonski prijedlog nije sukladan zakonu, nije sukladan Ustavu, nije sukladan mreži ustanova u visokom obrazovanju, nema elaborata nema odluke senata u u Osijeku. Zapravo kada slušam ovaj prvi dio vaše rasprave onda sam možda uvjeren ili čini mi se da bi, ako se ovaj Zakon o osnivanju sveučilišta u Slavonskom Brodu usvoji pa ukoliko netko, možda i vi s obzirom da ste tako jasno se iskazali da je protuzakonski i protuustavan, uložite tužbu, podnesak Ustavnom sudu da će ovaj zakonski prijedlog pasti. Definitivno. Znači li to ili pak možda razotkriva i unaprijed nam objašnjavate i želite reći da je zapravo ovaj zakonski prijedlog Kukuriku koalicije osuđen na propast, pa evo eto zato je i gurnut u proceduru i da zapravo će Slavonski Brod po tom pitanju ostati praznih ruku, a da to unaprijed zna i cijela Kukuriku koalicija zapravo, a naravno iz vaših riječi bi se to tako dalo zaključiti. I ukoliko vi kažete da je dovoljno mjesec dana da se sve ovo složi, dakle i odluka Senata i elaborat koji mi se čini da je pri kraju ili je već gotov,

bez obzira na moje uvjerenje ja neću podnositi tužbu Ustavnom sudu, ali postoji jedna institucija koja je navodno tu tužbu već napisala. Ta institucija je dosta visoka u akademskom životu, ja je sad neću spominjati. Po mojim naravno neslužbenim informacijama one su suprotne od vaših što se tiče raspoloženja Senata Osječkog sveučilišta. I konačno, gledajte ja sam rekao na početku i ponavljam, ja nisam ni za, nisam ni protiv sveučilišta. Ali bi mi bilo puno draže da ako osnivamo sveučilište osnivamo po odgovarajućoj proceduri i po odgovarajućim pravilima. A kao što ste mogli čuti iz ustiju kolege Tomića koji je govorio u ime kluba, mogli ste zaključiti da zakon nije osuđen na propast, a kakve će biti njegove konsekvencije o tome svatko od nas ima svoje mišljenje. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Nikola Vuljanić ima repliku. **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Hvala gospodine predsjedniče. Pridružujem se kolegi Flegi, meni je sutra isto tako zadnji radni dan i nemam ama baš nikakvih ambicija da nešto kažem radi toga da bi to odjeknulo. Ali ne mogu prošutiti ovu situaciju. Profesor Flego se lijepo osvrnuo na činjenicu da je prekršena procedura. procedura. Ona je definitivno prekršena. Svi znamo kako procedura treba izgledati, a procedura nije ukras demokracije, procedura jest demokracije. Ona je suština demokracije. Procedura koja vrijedi jednako za sve. Dakle, ako je danas ovakvo sveučilište na ovakav način osnovano u Slavonskom Brodu sutra se može što reče prof. Kregar osnovati u Karlovcu. Rezoni su isti, uvjeti čak i bolji. Dakle, tu je prekršena procedura. S druge strane prekršen je i meritum stvari, nema ničega novoga. To su programi koji su postojali i do sada. Ništa novog neće u osnivanju ovo sveučilište donijeti znanstvenoj i visoko školskoj zajednici u Hrvatskoj. Da ima nečega revolucionarno novog čovjek bi rekao hajde ma nek' se ne držimo tog zakona kao pijan plota, ali nema. Nema i to se radi samo zato što je ovo vrijeme koje jeste, pa netko će to platiti ne samo novcima. To je najmanje. Netko će platiti činjenicom da se na ovakav način osnivaju sveučilište u Hrvatskoj, da ljudi iz njih izlaze sa sasvim drugim načinima razmišljanja nego što bi trebali sa sveučilišta izlaziti. Hvala. Hvala i vama kolega Vuljanić. Poštovani zastupnik Franjo Lucić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo, gospodinu Flegi bih replicirao, slušao sam njegovo izlaganje jasno je meni da upravo evo i vi kao čovjek koji je od struke, a i nekolicina pogotovo iz Zagreba se ovdje zalaže upravo protiv otvaranja i sveučilišta, ali i veleučilišta, premda mislim da niste u pravu jer siguran sam da i druge pogotovo regionalne jedinice lokalne samouprave, pogotovo kao što je to Slavonski Brod koji ima blizu 200 tisuća stanovnika sa okolicom, a sigurno i više zaslužuje sveučilište bez obzira što ima sveučilište i u samom Osijeku. Svjedok sam također kada smo osnivali Veleučilište u Požeško-slavonskoj županiji, odnosno u Požegi, također je bilo iste retorike i pokazalo se netočnim. Danas je veleučilište jedno od najboljih veleučilišta ne samo u našoj regiji, nego među najboljima u Hrvatskoj. Naravno i tu su predavali profesori sa Veleučilišta Veleučilišta iz Osijeka, odnosno Sveučilišta ali u svakom slučaju se pokazalo opravdanim, jer danas veleučilište u Požegi zapošljava ljude upravo iz Požeško-slavonske županije, a upravo će tako i u određenom vremenskom periodu bit zaposleni ljudi iz Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske županije i to je samo još jedna prilika da upravo oni mladi ljudi koji se školuju i obrazuju dobiju svoje radno mjesto u svojoj lokalnoj sredini. Ali siguran sam da će to i sveučilište opravdati rezultate i da će sigurno obzirom na broj polaznika i korisnika sigurno pridonesti i jednom razvoju i same sredine kao što je Slavonski Brod i cijela Slavonija i Baranja. Jer sam ja u nekoliko navrata rekao da nisam ni za osnivanje sveučilišta, ni protiv osnivanja sveučilišta ali da sam protiv načina na koji se to radi. I drugo, jako mi je žao što u svojoj raspravi nisam uspio, jer sam ja nastojao iznijeti argumente, a ne koristiti se retoričkim figurama kako ste me vi okarakterizirali. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupnik Josip Kregar, replika. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Zahvaljujem se. Ja čestitam i podržavam Zagrebačko Sveučilište je pred možda desetak godina donijelo odluku kojom brani da nastavnici tezgare da tako kažem po drugim sveučilištima i da na taj način zapostavljaju svoju instituciju i svoje sveučilište. To nije doneseno zbog toga što postoji strah od konkurencije niti zbog želje da se eto zabrani nekoliko kumulativnih prihoda nego zbog toga što takvi ljudi se pretvaraju u profesionalne trgovce znanjem, a to je ono protiv čega svako sveučilište treba biti i protiv čega je i ideja sveučilišta. Ja sa takvim poslovima imam iskustva, imam negativna iskustva. To nije način da se pomogne formiranje novih sveučilišta. Iako je bilo metoda kojom je pomognuto nastajanju Sveučilišta u Splitu već a kasnije i u Rijeci, Zadru i da ne nabrajam sve, Osijeku naročito. Zbog toga ta ideja nemogućnost da Osječko sveučilište braneći interes vlastite institucije ne posuđuje svoje nastavnike drugim sveučilištima sasvim je realna. To nije nešto što će biti učinjeno protiv nego za zadržanje vlastite kvalitete i odgovornosti za svoj posao. Zato je poštovanje procedure toliko važno. osim toga protivim se tome, tolikoj upotrebi futura, biti će, vidjet ćemo itd. jer se sjećam da se tako govori kad se radi o sportskim natjecanjima koja nisu uvijek tako bila uspješna. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo pojedinačnu raspravu zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je poštovani zastupnik Davorin Mlakar. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ispričavam se unaprijed kolegama ako ću ponavljati u svojoj raspravi nešto što su oni već govorili ali čini mi se važnim ovoj temi možda ponavljanje nas dovede do nekakvog boljeg zaključka. Rekli su mi pripremajući se za ovu raspravu da sam politički slijepac, jer da jednostavno se mora podržati ovaj zakon s obzirom na predizbornu kampanju u kojoj se debelo nalazimo mada još izbore raspisali nismo. I u tom svjetlu vidim i prijedlog ovoga zakona. Pada mi na pamet da probam usporediti način donošenja ovog zakona recimo s odlukom da se osnuje Sveučilište Oxford ili Harvard, kad se volimo uspoređivati. I onda pregledavajući ove svjetske liste utvrdite da naših sveučilišta na tim listama, važnih sveučilišta više nema. Zagrebačko, koje se nekad nalazilo barem među 500, više nije ni na toj listi. Moglo bi se reći da te liste koje rangiraju sveučilišta primjećuju da naša kvaliteta pada. Ne da stagnira nego da pada. Da li je njoj doprinijela ova nova mreža visokoškolskih ustanova? O tom se može razgovarati. Ali u svakom slučaju posljedice su značajne. su značajne. I bojim se da na taj način privlačiti studente iz inozemstva nećemo. A osobito, kao što je i prof. Kregar rekao, to što će se dogoditi da li će oni doći, tko će tamo sve studirati to je veliko pitanje. Nemamo kristalnu kuglu i nisam siguran uopće u te projekcije. A projekcija kod donošenja zakona nema. Zakon je još topao, nije se stigla osušiti tinta 17-og ovog mjeseca upućen je Saboru na raspravu da bismo dva dana prije raspuštanja po hitnom postupku o kojem sam puno puta govorio ponovno donijeli jednu važnu i bitnu odluku. Po hitnom postupku osnivati sveučilišta mislim da nema ni u Zanzibaru. To je samo moguće u Hrvatskoj i to je moguće zato što smo dva mjeseca od izbora. Argumenti za hitni postupak, poštivajući procedure o kojima je govorio prof. Flego, kaže naš Poslovnik iz osobito opravdanih razloga zakoni se donose po hitnom postupku. U ovom slučaju osobito opravdan razlog je činjenica da prema statistikama RH ima 26% visoko obrazovanih u u populaciji od 30 do 34 godine, a Brodsko-posavska županija 15%. Što znači da zaostaje 11% za hrvatskim prosjekom. I to ćemo riješiti osnivanjem Sveučilišta u Slavonskome Brodu? To naravno da nije argument za hitni postupak ako želimo poštivati naš Poslovnik. Ali, nešto se moralo napisati, a kako papir trpi sve napisali smo i ovakvu nebulozu. drugi razlog za donošenje zakona po hitnom postupku je poticanje policentričnog razvoja visokog obrazovanja te integracija postojećih studijskih programa na području Brodsko-posavske županije. To me sjeća drugog elementa iz ovog zakona što je isto izvanredno zgodno. To je način kako mogu visoka učilišta prerasti u sveučilišta. Spajat ćemo visoka učilišta koja nisu mogla biti sveučilišta kod osnivanja pa će postajati sveučilišta. Prema tome, otvorili smo i da onih 24 ili 25 visokih učilišta postanu sveučilišta pa ćemo regionalno biti svi apsolutno sretni. I sada kad govorite o razlozima zašto se ovakav zakon ne smije ni pojaviti, a kamoli donijeti, optužit će nas svi da smo politički slijepi, da ne razumijemo kako se treba dodvoriti biračima, kako ćemo gubiti konkretno u Slavoniji glasove, a nitko neće razmišljati o posljedicama ovakvih zakona za cijelu državu. I uspjeli smo se odmah ovog puta na regionalnom principu podijeliti međusobno i u Parlamentu navlačeći simpatije stanovitog broja ljudi udovoljavajući njihovim željama. Kad bismo prema svojim vlastitim željama kreirali zakonodavstvo ja ih imam pregršt mogu ih pretvoriti u zakone, ali bit će karikaturalni kao i ovaj kad se pojavim sa svojim željama u Saboru. Pitanje mogućnosti države a ne naših želja. Pa onda shodno tome kada govorimo i o kvaliteti zakona koji je isto tako brzo vjerojatno sklepan kao što je donesena odluka da se pred izbor još pojavi u Parlamentu, onda ću ponovno svima u prijelaznim i završnim odredbama govoriti o članku 14.koji kaže, a govorio je i profesor Flego o tome "Da će u roku od 90 dana od stupnja na snagu ovog zakona Senat Sveučilišta, Osječkog sveučilišta koje je izvodilo nastavne programe u Slavonskome Brodu donijeti odluku da to više neće raditi i da će svoje profesore, nastavnike i stručni kadar povući recimo u matično Sveučilište u Osijeku." Ali zakonodavac već zna da će Senat Osječkog sveučilišta takvu odluku donijeti u roku od 90 dana. Govorili smo o autonomiji sveučilišta i ostaje nam samo pitanje što će biti s ovim zakonom ako slučajno Senat Osječkog sveučilišta tako ne odluči kako bi zakonodavac htio, a prethodno mu je rekao da je slobodan odlučiti kako hoće. Ovo je potpuno besmislen zakon, ovo je zakon koji izražava jasnu namjeru vladajućih, Vlade da se dodvori biračima u Brodsko-posavskoj županiji ili ako hoćete i u cijeloj Slavoniji a mi ćemo se sada morati ovdje pravdati i dokazivati da mi nismo protiv osnivanja sveučilišta u Slavonskome Brodu. ja razumijem regionalnu želju naših kolega da se ova odluka provede u djelo. U mojoj izbornoj jedinici ima puno mjesta koja nemaju sveučilišta i svako bi se moglo natjecati za sveučilište u svom djelu, ali bi bilo stvarno karikaturalno. Istovremeno to isto ministarstvo koje se ovdje pojavljuje govori nemamo sredstava u proračunu, čini mi se da je ministar govorio o 400 milijuna kuna, da podignemo plaće prosvjetnim djelatnicima, radnicima prosvjetnim 4%. Istovremeno Vlada koja ima najavljen štrajk cijele prosvjete, Vlada koja izdvaja za znanost isto kao što izdvaja za udruge u ovoj državi nema snage regulirati plaće i pod prijetnjom štrajka ali ima snage osnivati jedno novo sveučilište, sveučilište za koje sveučilišni nastavnici koji sjede u Parlamentu govore da je besmisleno na ovaj način osnivati. Ne da su protiv sveučilišta, da se to ne radi na ovakav način, ovaj način je prvo protuzakonit, govorili su kolege i protuustavan, ali ovaj zakon je besmislen i s obzirom na naše stvarne mogućnosti. Da li će doći studenti iz Bosne i Hercegovine možda, ja bih volio da dođu i iz Francuske na to sveučilište, ali sumnjam da je to realna želja. Mi izgleda da nismo svjesni krize kroz koju prolazimo, nismo svjesni značaja odluka koje donosimo i nismo svjesni svoje vlastite odgovornosti da ne možemo ovdje zastupati partikularne županijske interese protivne interesu naše države. Hrvatska je prečesto kanta za napucavanje svakome ko se sjeti i mi to moramo spriječiti bez obzira na dobre namjere i bez obzira na našu regionalnu pripadnost. A usporedbe sa Gradom Zagrebom koji vam stalno nešto smeta mislim da su nedostojne zastupnika u Hrvatskom saboru. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Kolega Mlakar, bio sam dolje pa sam slušao na televiziju, na ekranu vaš govor došao ovdje da vam dam repliku. Naime, govorili ste o šteti koja će biti vezana uz opće nacionalne interese. U petak ovdje ste glasovali za onu konverziju švicarskog franka u euro i sve one, jeste, jeste, svi su bili jednoglasni po tom pitanju,

Govorite pa čak i zlonamjerno pomalo o tome da je i dovodite u svezu povratak 4% onih novaca za učitelje i pri tome dovodite u svezu osnivanje Sveučilišta u Slavonskom Brodu koje nema blage veza jedno s drugim. Ako Vlada nalazi 100 milijuna kuna za Imunološki zavod, i za neke druge stvari, 200 milijuna kuna za umirovljenike itd. onda sasvim sigurno određenim kako kažu pomacima itd. mogu osigurati i tih 200 milijuna kuna ako ima volje, a mislim da čak ima i mogućnost s obzirom da kako neko reče u svezi Djeda Mraza i tih stvari da se to preraspodjeli i da našim, zasluženo našim učiteljima, zasluženo, oni su to zaslužili i oni to imaju pravo. Ali nemojte dovoditi bespotrebno u vezu i stvarati neku zlu krvi između ovog zakonskog prijedloga i neisplate tih 4% našim učiteljima. Mislim nije u redu to. Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Poštovani kolega Grubišić, drago mi je da pratite moj rad ali nedovoljno precizno. Kada govorite o glasovanju za zakon o švicarskom franku provjerite tko je bio za, tko protiv, tko suzdržan pa onda javno istupajte. Provjerite pa onda javno istupajte, a nemojte napamet govoriti to je uvijek vrlo loše. Veza plaća ljudi u prosvjeti sa sveučilištem je u tome što ih vi damo na veleučilištu i educirate, te iste ljude koje kasnije ne možemo platiti oni se tamo školuju, to je veza. I ne rađa nikakvu zlu krv činjenica da govorim o istom ministarstvu kao korisniku proračuna jer ono je dužno u proračunu izboriti da ne kažem osigurati sredstva i za jednu i za drugu namjenu, to je ta veza. Ali to nije zla krv. To je samo pitanje da li nam treba po hitnom postupku dva dana prije kraja kraja saborskog zasjedanja odlučiti o tako važnom pitanju kao što je osnivanje jednog sveučilišta. Ja mislim da je to prevažno pitanje da se riješi preko noći, da se riješi ako hoćete preko koljena i tu nema nikakve zle krvi i tu nema nikakve druge insinuacije osim one da je sve ovo rađeno zato što smo pred izbore. A nemojte da idemo dalje insinuirati pa da ustanovimo tko je interesent ovakvog donošenja zakona i možda da predložim odmah tko da bude rektor i dekan toga sveučilišta. Pada mi na pamet recimo gospodin Jakovina

Pa zapravo mislim da smo dovedeni u Hrvatskom saboru u jednu lošu poziciju svi zajedno zato što mislim da među nama sigurno nema nikoga tko ne bi podržao osnivanje sveučilišta i sigurno među nama nema nikoga koji ne želi da znanost bude sve prisutnija u hrvatskom društvu i da bude temelj razvoja hrvatskog društva, a naravno osnivanje sveučilišta je pretpostavka za to. Međutim iz ovih rasprava do sada sasvim je jasno da je riječ o jednom vrlo upitnom prijedlogu zakona. ukoliko se ovdje postavlja pitanje protuzakonitosti i neusklađenosti sa zakonom, a neki kolege postavljaju pitanje usklađenosti sa Ustavom onda mislim da bismo doista trebali povući ručnu kočnicu preispitati sve, vidjeti doista sagledati na najbolji mogući način i jednostavno pričekati sa tom odlukom i vidjeti jeli ona doista na kvalitetan način pripremljena i postoje li svi preduvjeti. Jer ovako doista ispada da jedan dio zastupnika uostalom koji rade na sveučilištima u koje imam povjerenja da doista znaju materiju o kojoj govore, a i u ostalom znamo je i svi ostali, stječe se dojam da oni na jasan način šalju poruku da ovaj prijedlog zakona nije dovoljno pripremljen i ne može ga se podržati na takav način. S druge strane da postoji želja sa terena i naši kolege saborski zastupnici iz tog dijela, imaju sasvim opravdanu želju podržati to. Ali spominjali ste sada imena besmislenost zakona itd. pa možda zakon ima smisla. Možda će glavni tajnik završiti fakultet u svom gradu, pa možda u tom smislu pretpostavljam da će ga kolege podržati. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku Davorin Mlakar. Kolega Matušić govoreći o ovom ja sam govorio o motivima i o nečemu što nas se pred javnošću dovodi nekorektnim istupima naših kolega u jednu lošu poziciju. Mi smo ovdje dovedeni da 80% svoje rasprave obrazlažemo da mi nismo protiv osnivanja sveučilišta kada za to postoje uvjeti. Svi koji su govorili argumentirano o ovom zakonu, govorili su da za ovo sveučilište na ovaj način nema uvjeta za osnivanje. Međutim, naravno da to oni koji zbog svojih interesa drugačije nastupaju žele isprovocirati iz jedne argumentirane rasprave ustvari jednu plitku i sebičnu raspravu da se dodvoravamo biračima. To je taj sebični pristup jer svatko onaj tko treba doći u izbornu jedinicu, a tamo je u izbornoj jedinici bit će prozivan ukoliko nije zastupao interese svoga kraja. Da li su ti interesi pretočeni u zakon koji ima smisla, to je pitanje o kojem mi razgovaramo. Nitko ovdje nije protiv Slavonije, protiv je nasilnog u zadnji čas donošenja zakona koji izokreće našu stvarnost stvarnost koji pokazuje da se zbog izbora sve može, da je sve dopušteno, rekao bih čak da je ovo nedopušteno financiranje predizbornih kampanja. Na ovaj način Vlada ustvari ide u kampanju, a to je sve samo ne dozvoljeno raditi na ovaj način. Uništili su im poljoprivredu i nama ali eto u Slavoniji, sveli su ih na prosjački štap i sada ih hoće mukte kupiti evo ti sveučilište u Slavonskom Brodu protuzakonito za tri sata. Ako se osnovalo sveučilište u svakom selu u Hrvatskoj, a osnivana su u selima jesam i diću ruku da bude sveučilište u Slavonskom Brodu i HDZ je za to. ali kolega Mlakar ja vama repliciram, vi se čudite što se vladajući kao ne osvrću na zakonitost ovog prijedloga. Moja replika vama, ja se vama čudim što se vi tome čudite, kako vam neke stvari nisu jasne. Ma briga njih za zakonitost. Kada će vama to postati jasno? Pa mi nismo htjeli u prvo čitanje donijeti stvarno tri zakona a oni donose 4 godine svaki dan u prvom čitanju zakone i niko ništa. To je sada u redu i moralno. Mi smo na televiziji svaku riječ vagali hoće li Hloverka dovesti jednoga iz …/Govornik se ne razumije./… odmah su morala biti 4 iz SDP-a tamo i šta ja znam Jakovine i nekih ostalih. Oni sada ne puštaju nikoga, ni mušice ne puštaju na HTV, puštaju partizanske, na RTV puštaju partizanske filmove i rade propagandu, stavili su sve medije u džep. I vi se tome čudite. Nemojte se čuditi kolega Mlakar. Neće …/Govornik se ne razumije./… ništa kupiti u Slavoniji. Napraviti ćemo sveučilište u Slavonskom Brodu ili sad ili za, ionako ćemo ga mi morati praviti

Uvaženi kolega Marasović, ja se čudim da se vi čudite da se ja čudim da oni rade protu zakonito. Ja sam do sada navikao da svi prijedlozi ove Vlade budu dobro dobro obrazloženi, zakoniti, razumljivi i da imaju za svrhu bolji život u Republici Hrvatskoj. Neću reći možda da je ovo prvi koji nije takav. Mene više smeta što je on možda baš pred kraj mandata u samom finišu. Da li je politička pozadina donošenja ovoga zakona dodvoravanje biračima u Slavoniji o tome sam govorio u svome izlaganju. Nažalost to je jedini razlog zašto se ovaj zakon donosi. I rekao sam, nije namjera Vlade osnovati sveučilište u Slavonskom Brodu. Da je imala tu namjeru nalazilo bi se to u strategiji, pripremio bi se zakon a ne ovu u zadnji čas sa nedostacima zbog kojih nedostacima zbog kojih može pasti. I ponudio bi se Saboru na donošenje 6 mjeseci ranije a ne 3 dana prije isteka mandata kada im koalicijski partneri sugeriraju da se ovakav zakon mora donijeti i time uvjetuju svoju predizbornu koaliciju. A to je stvarni razlog donošenja zakona. I taj razlog je mogao čak pisati i u razlozima da se taj zakon donese po hitnom postupku. Onda bi barem bilo jasno što mi to radimo. naravno na samom početku izjaviti kako svesrdno podržavam osnivanje sveučilišta u Slavonskom Brodu bez obzira na to što dakle i dolazim iz toga kraja. Dakle smatram da se u Hrvatskome saboru može i mora raspravljati ne samo argumentima, naravno treba, ali da ni emocije pri tome ponekad ne treba isključiti. I ja ću naravno nastojati dati samo neku, možda kratku sliku sliku o tome na koji način bi ovo sveučilište u osnivanju moglo pomoći održivom razvoju ja mislim cijele istočne Hrvatske ne samo naravno Brodsko-posavskoj županiji. Imajući na na umu naravno da znanost i znanstvena istraživanja nisu stvar regionalnog karaktera ili nacionalnog karaktera nego da su dakle znanstvena istraživanja i Znanstvena i Akademska zajednica na neki način tu da doprinesu razvoju u globalu. I vodeći naravno pri tome računa i o tome da na prostoru Slavonije, pogotovo Slavonskoga Broda znanstvena istraživanja osobito u dijelu koji se tiče strojarstva i na Strojarskom fakultetu datiraju evo čuli smo 50-ak godina i bili su itekako snažno povezani sa industrijskim razvojem toga kraja. Dakle ovu odluku odluku Vlade i odluku koju ćemo nadam se donijeti za 2 dana ovdje u Hrvatskome saboru smatram izuzetno strateški važnom, ne povezujem ju sa predizbornim razdobljem. I isto tako nikako se ne mogu složiti sa onim kolegama koji su rekli kako je dakle osnivanje Sveučilišta u Slavonskom Brodu protivno interesima Republike Hrvatske a i to se nažalost moglo čuti jutros isto tako kako se zapravo ovo sveučilište osniva kako bi se studenticama i studentima iz susjedne Bosne i Hercegovine omogućilo da dođu u Republiku Hrvatsku i kupe diplomu. Dakle takav način rasprave mislim da uopće nije primjeren s obzirom na važnost odluke koju ćemo donijeti. Ne treba bježati od toga da Slavonski Brod ima osobit, dakle geostrateški i prometni položaj i da naravno može računati na privlačenje djela studentica i studenta ne samo iz županija koje gravitiraju tom području nego naravno iz cijele Republike Hrvatske pa nadam se i susjednih zemalja i Europske unije ali i drugih susjednih zemalja. Jer to se je već događalo naravno i na, kažem osobito studiju strojarstva koji datira iz '50.-ih '50.-ih godina prošloga stoljeća. I ne treba naravno zaboraviti da kao što je već rečeno i ranije a evo opet riskiram da me se prozove onom koja se koristi emocijama u raspravama, naravno ne treba zaboraviti da je Slavonski Brod doista pretrpio izuzetna ratna razaranja i da je nakon toga naravno suočen sa kompleksnim izazovima svoga razvoja jer su se ne samo u tom gradu dogodile demografske promjene nakon rata i tijekom rata nego su se naravno dogodile i promjene na lokalnom tržištu rada. I ono je zapravo do rata bilo obilježeno snažnom metalskom industrijom odnosno proizvodnjom koja je danas pod utjecajem i globalizacije drugačije pozicionirana. I smatram da bi upravo osnivanje sveučilišta odnosno integriranje ponajprije Strojarskog fakulteta postavilo dobre temelje za neko dugoročno promišljanje industrijskog razvoja toga kraja. Želim također napomenuti kako je ova Vlada dakle uložila i poduprla zapravo osnivanje Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja koji danas postoji u Brodu, a on je vezan za Srednju poljoprivrednu školu Matije Antuna Relkovića koja je prepoznata kao Centar izvrsnosti u obrazovanju mladih dakle ovom nekom srednjoškolskom obrazovanju mladih stručnjakinja i stručnjaka u agronomiji i biotehnologiji i to ulaganje od milijun i pol eura je zapravo u taj Biotehnološki centar itekako da ima smisla nastaviti s razvojem studija bilinogojstva i sutra studija proizvodnog strojarstva odnosno Dakle smatram da integracija postojećih studijskih programa koji su akreditirani u novo sveučilište može predstavljati i predstavlja platformu za osnivanje i razvoj novih studijskih programa usmjerenih proizvodnji i razvoju novih tehnologija te dakako unapređenju kvalitete studiranja i perspektivnosti studiranja u tom dijelu Hrvatske i stjecanja novih znanja. Naravno znamo da mnogi mladi nakon srednje škole iz Broda odlaze ili u Osijek ili prvenstveno u Zagreb i jako se rijetko naravno onda vraćaju u Slavoniju u taj kraj i sigurno je da u tom smislu osnivanje sveučilišta i razvoj novih programa u budućnosti može doprinijeti drugačijem demografskom i razvojnom pozicioniranju toga dijela Hrvatske. Ja se nekako ne slažem sa kolegicama i kolegama odnosno s kolegama prvenstveno koji su danas raspravljali i koji su na neki način i sa podcjenjivanjem govorili o znanstveno-istraživačkoj zajednici, ne bih rekla samo Broda nego i Slavonije i voljela bih da se takav diskurs ne čuje u ovom Hrvatskom saboru. Dakle imam povjerenja u znanstvenu akademsku predavačku zajednicu u Slavonskom Brodu jer ona ima dosta dugu tradiciju i pretpostavljam da bi im osnivanje sveučilišta itekako dakle pomoglo i u ne samo postizanju nego i održavanju razine izvrsnosti u znanstvenom radu, ali i podizanju kvalitete izvođenja nastave dakle na budućem sveučilištu i sa mnogo optimizma svakako ću dati svoj glas za donošenje zakona o osnivanju sveučilišta. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Posljednja pojedinačna rasprava, poštovani Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Prije svega zapravo me čudi kako je ovaj zakon uspio proći kroz saborske odbore. On je definitivno u neskladu sa ustavnim odredbama o autonomiji sveučilišta, u neskladu sa zakonskim odredbama da o takvim stvarima treba nešto reći i Nacionalno vijeće, no prošao je. Prošao je očito zato što je morao proći jer postoji većina i u svim odborima. Današnja diskusija je dobrim dijelom repriza diskusije o osnivanju Sveučilišta Sjever. Drugi ljudi pričaju, iz drugog kraja Hrvatske, ali rezon je isti, vi nas podcjenjujete, vi nas ne volite, vi mrzite sve sjeverno ili istočno od Zagreba i tome slično. Ljudi božji pa to nije istina, mi ovdje o tom ne smijemo i ne trebamo razgovarat. Trebamo razgovarati da li postoje uvjeti za osnivanje jednog sveučilišta. To nisu uvjeti za osnivanje poljoprivredne zadruge, čast poljoprivrednim zadrugama, nego malo drugačiji uvjeti. Svi koji podržavaju osnivanje sveučilišta u Slavonskom brodu govore o tome da postoje predavaonice, laboratoriji, studentski dom, mogućnosti organizacije nastave i slične stvari što je vjerojatno istina, nisam bio tamo za razliku od Varaždina. Vjerojatno je to istina, ali to su uvjeti za osnivanje dobrih škola, ne uvjeti za osnivanje sveučilišta. Na studijima, posebice na postdiplomskim i diplomskim studijima predaju gotovo isključivo ili većim dijelom ljudi sa sveučilišta u Osijeku. Dakle trenutačno ne postoji autohtona znanstveno-nastavna zajednica, akademska zajednica u Slavonskom Brodu koja bi bila spremna i sposobna stati iza tog sveučilišta i reći gledajte, to smo mi. Jer sveučilište nije ni zgrada ona tamo na trgu, sveučilište nisu ni laboratoriji, sveučilište nisu ni studenti, sveučilište su prije i iznad svega profesori, oni koji na tom sveučilištu rade. Oni predstavljaju sveučilište i oni jesu ono što jest ili nije kvaliteta sveučilišta. Organizacija osnivanja je kaotična, to se vidjelo, mislim tek se čeka nekakav odgovor od Senata Sveučilišta u Osijeku što je naravno suludo, nitko nikog nije ni sa čim upoznao. Postoji kažu elaborat, oni su ga platili ali ga još nitko nije vidio. Ljudi moji, osnivamo sveučilište bez da imamo papir u kom se vidi tko tamo radi, što radi, koliko radi, gdje se može proširiti, gdje se treba suziti, pojma nemamo o tome i nitko pojma nema o tome, ali su ljudi jako za i jako protiv. Ovim se zapravo žele zadovoljiti određene lokalne ambicije prije izbora naravno i prikupiti određen broj glasova na istočnom dijelu kao što se osnivanjem Sveučilišta Sjever htjelo prikupiti u sjeveru Hrvatske. Možda to i upali, možda je to i dobra taktika, ali da će biti na štetu svima a prije svega znanstvenoj zajednici u Hrvatskoj. Pročitajte pismo koje je rektor zagrebačkog sveučilišta poslao pa ćete ćete vidjeti što o tome misli zagrebačko sveučilište. Studiji koji se organiziraju tamo većim dijelom ne svi, ali većim dijelom su stručni studiji. Stručni studiji su ja sam duboko uvjeren i sudjelovao sam u osnivanju veleučilišta u Hrvatskoj tamo '97. godine. Stručni studiji su jako potrebni u Hrvatskoj, ne samo u Hrvatskoj, u čitavom svijetu naravno. To su studiji koji su aplikativni, gdje ljudi kroz jedan hajde visoki nivo obrazovanja dođu do znanja neposredno potrebnih u praksi, u tvornici, gdje već. Znanstveni studiji, odnosno sveučilišni studiji bi trebali biti nešto drugo. U jednom lijepom dijelu fakulteta, mogu čak reći na Zagrebačkom sveučilištu oni to nisu. No, to je već povijesni problem. Zašto sada ako postoji 7, 8, 9, 10, 11 sveučilišta u Hrvatskoj i neka od njih su osnovana na čudne načine što je i istina, osnovana su ovdje u Saboru na čudne načine. Zašto moramo još jedno napraviti na takav čudni ili još čudniji način? Zašto moramo našu današnju grešku opravdavati pa i oni su radili isto takve greške. Kud to vodi i gdje je kraj te logike? Imaju svi, pa valjda smo i mi zaslužni da dobijemo. Mi smo pretrpili ovo, bili ignorirani tu i tamo. E sad je naš trenutak da mi nešto dobimo. Takav rezon mi može, možda može upaliti za cestu i za most, ali ni na koji način za sveučilište. Gdje je tom zapravo kraj? I na kraju jedno sasvim glupo pitanje? A tko će to sve skupa platiti? Kaže tu prijedlog zakona nema troškova, to je naravno notorna i ordinarna laž. Jedan normalno organizirani fakultetu u Zagrebu košta 20, 30, ne znam koliko milijuna godišnje. Veleučilišni studiji koštaju znatno manje. Ne može mi nitko objasniti da se nikakvi novi troškovi u organizaciji ovog sveučilišta neće pojaviti, a da će sveučilište bujati i napredovati i biti međunarodno priznato i na visokom znanstvenom nivou. Ljudi moji pa taj posao košta. Hrvatska za taj posao nema novaca, barem ih nije izdvojila, izdvaja najmanje u Europi, na dnu smo, ispod Albanije smo u izdvajanju za znanstveni rad. Dakle, nemamo novaca za to, nećemo potrošiti više, ali ćemo procvjetati. Pa ne znam gdje sad tu logika može funkcionirati? Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, poštovani Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolega Vuljanić, pozorno slušam vašu raspravu i u jednoj rečenici ste rekli da Sveučilište nisu zgrade, nisu domovi studentski, nisu čak ni studenti nisu sveučilišta iako mislim da jesu, nego su to prije svega profesori. U našem, nemojte mi zamjeriti, u našim prijateljskim razgovorima, a prijatelji smo ovako znali ste mi reći da ste predavali istovremeno i na dva, vi osobno na dva sveučilišta ili pak veleučilištu i na jednom sveučilištu i čak to i u inozemstvu što je pohvalno. Ja ne govorim to zato što bih to pokudio, nego što je to pohvalno. Prema tome, ako gledamo da kažem sudjelovanje pojedinih predavača visokih znanstvenih titula na post sveučilištima pa i po veleučilištima, onda vidimo da je to u Hrvatskoj jedna pojava koja je prilično raširena. Prema tome, ne znam zašto bi tu to Sveučilište u Slavonskom Brodu bilo iznimka od takve prakse. Mislite li vi da je vaše predavanje na nekom drugom sveučilištu na primjer u Sloveniji, pored Ljubljane postoji i Maribor manje kvalitetno nego li da ste samo na veleučilištu recimo u Karlovcu predavali. Ja Ja mislim da nije. Ja sam uvjeren da ste vi vrlo kvalitetan predavač i u Karlovcu, ali također i bilo gdje drugdje gdje ste angažirani kao, dakle dakle čovjek sa znanstvenom titulom i gdje predajete. Prema tome, ja mislim da taj dio o kojem ste govorili baš ono nije, ne stoji u potpunosti, to sam htio reći.

instituciji je gost. On je jedan od njih 120. 120 domaćih nastavnika i naravno dođe jedan gost jedan semestar i nešto ispriča čim se on bavi. Ali ako je situacija obrnuta, ako je domaćih 5 a gostiju 120 ili koliko već ispadne, e onda mislim stvari možemo drugačije gledati. Jer ljudi koji dolaze u tzv. tezgarenje u bliskim gradovima gdje se moći doći autom, autobusom i to sve skupa što rade? Pa budimo iskreni, dođu tamo, odguslaju svoje predavanje za čitav mjesec u jedno popodne i vrate se kući. Na tom se ne može osnivati institucija.